Шановні колеги, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, в залі зареєстровано 338 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, перш за все хотів би привітати нашого колегу Сергія Володимировича Кузьміних. (Оплески) Я вам бажаю здоров'я, успіхів, наснаги, терпіння і досягнення тих цілей, які ви перед собою поставили. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання, це… Почекайте, з яких мотивів, дайте спочатку колегу вашого привести до присяги. Можна? Шановні колеги, 16 січня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченка Олександра Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Санченко Олександр Володимирович.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 Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Шановні колеги, щодо "години запитань до Уряду". Ви всі знаєте про те, що Прем'єр-міністр України написав звернення до Президента України, і зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої "години запитань до Уряду" не буде. (Шум у залі) Почекайте. Почекайте. Буде згідно того, як і було обговорено на Погоджувальній раді, буде міністр закордонних справ Пристайко, і він буде відповідати на ті питання, які були зазначені. Шановні колеги, Ви написали вже з заміною на виступ. Я вам зараз дам, Ні, є заява від двох фракцій з заміною перерви на виступ. Хто виступати буде? "Довіра" і "За майбутнє" – хто виступає? Шановні колеги, ви якось визначтеся. Шахов Сергій Володимирович.

Шановні колеги, ви або виступаєте, або давайте це рахувати в час виступу. Ні, час пішов, ще коли я… Да, да, да, Сергій Володимирович. Шановні колеги, біда ніколи не роз’єднує, вона тільки об’єднує. Сьогодні я виступаю від двох груп "За майбутнє" і "Довіра", які об'єднали повністю мажоритарні округи і мажоритарних депутатів від Львова до Луганщини, від Одеси до Сумщини. Сьогодні, тільки почуйте, люди страждають від того, що не отримують заробітну плату. Рабом називають того, хто може заплатити за комуналку та за їжу. Шахтар не може заплатити навіть ні за комуналку, ні за їжу. Уявіть собі, коли люди йдуть до магазинів, мамка бере дитину і записується в амбарну книгу – нема чим купити чоботи. Уявіть собі, що шахтар бере і добуває, подивіться, оце вугілля. А оцим відбійним молотком тисячу метрів під землею дають нам світло, електроенергію, за ці гроші будуються дороги, а сьогодні в нашій країні люди, які тисячу метрів сидять під землею, бідують. Я говорю сьогодні і від Волині Ігоря Гузя, і від Єфімова говорю від Донеччини, і від Волинця, і від Сухова, і Вельможного, які обиралися саме на кордоні, де шахтарі працюють щоденно. І вони чекають, поки тут в парламенті змушувати змушувати будуть Кабмін заплатити їм заробітні плати. На День шахтаря гроші не дали. На Новий рік гроші не дали. На Різдво гроші не дали. Будь ласка, схаменіться! Наступний тиждень віддайте гроші. Гроші є. Ми проголосували за бюджет. І група "Довіра", і "За майбутнє" вимагаємо негайного втручання Президента в оплату заробітної плати шахтарям. Ми вимагаємо розвитку вугільної галузі. Вистачить вугілля везти з Америки. Вистачить везти вугілля сьогодні з Африки. Ми можемо розвивати свою енергетику. Є люди розумні, які можуть це робити. Давайте все ж таки візьмемося за голову і будемо думати про людей, бо люди нас обирали, почуйте, обирали. Уявіть, як сьогодні страждають люди, картопля коштує 5 гривень влітку і 20 гривень восени, і взимку, це в чотири рази. Чи може сьогодні людина дозволити собі це? Ні.

шановні колеги, ви забули свої речі, з трибуни приберіть, будь ласка. Олег Іванович, Сергій Володимирович, приберіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, давайте ви передасте нарочним Прем'єру, не треба тут залишати. Дивіться, це неповага до тих, хто буде прибирати зал, шановні колеги. Це ваше відношення до тих людей, які створюють вам умови роботи в цьому залі.

У мене немає заяви про перерву. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і зібрати голів фракцій провести нараду під головуванням Голови Верховної Ради України. Оголошую перерву до без десяти одинадцятої. Прошу голів фракції зібратися у моєму кабінеті. змінами в порядку розгляду питань порядку денного, вибачте за тавтологію. Зараз ми повертаємося до нашої роботи в плановому режимі. Зараз буде доповідати міністр закордонних справ Пристайко Вадим Володимирович щодо тієї теми, яка була визначена під час Погоджувальної нашої наради в понеділок. Будь ласка, тиша в залі, тому що важливе питання – питання, пов'язане з тією трагедією, яка відбулась в Ірані. Слово надається міністру закордонних справ. доброго ранку, доброго дня всім вам. Я знаю, що ви маєте інформацію, яку ви отримуєте постійно, зокрема із засобів масової інформації, і сьогодні у нас є можливість поспілкуватися і з'ясувати деталі, які дійсно необхідні нам для того, щоб розуміти, що відбулося, як ми з цим діємо далі і чим ми закінчимо всю цю справу з Іраном. Хочу одразу почати з того, що я приїхав із зустрічі п'яти міністрів закордонних справ. Створений механізм, який дозволить нам притягнути до відповідальності Іран і завершити всі дуже складні, дуже чутливі справи з нашими громадянами. я вчора переговорив з іранським міністром, станом на сьогоднішній момент у нас є повна взаємодія з Іраном, але разом з тим створені механізми, наприклад, спільної роботи, спільної групи з кримінального розслідування. Також в ООН створена група, яка спільно розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран. Тобто всі механізми у нас з вами в руках для того, щоби тиснути, отримати не тільки вибачення, але й всі, включаючи компенсації нашим з вами громадянам. Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційним вибаченням і своїм роз'ясненням. У нас буде можливість з ним зустрітися. У вас є безліч питань. Тому, якщо ви не проти, давайте ми одразу перейдемо до тих запитань, які цікавлять народних обранців. Переходимо до запитань. Шановні колеги, будь ласка, запишіться. Я пропоную наступний режим роботи. Зараз записуємося на запитання від фракцій, а після цього від народних депутатів. Будь ласка, запишіться на запитання від фракцій.

Прошу передати слово Софії Федині. Софія Федина, "Європейська солідарність". 3 січня МЗС закликало українців утриматися від поїздок в Ірак з огляду на небезпеку в даному регіоні. Чи були такі самі рекомендації Офісу Президента, і чому Президент поїхав саме в таких складних ситуаціях туди, до Ірану? Також, хто готував візи Президента… До Оману, перепрошую. Хто готував візи Президента і чому такий низький рівень даного візиту був? Чому не зустрівся Президент з міністром культури Оману з огляду на те, що той став майбутнім султаном? І як Президент перетинав кордон, чи це був чартер, чи був рейсовий літак? Дякую. 10:59:46 ПРИСТАЙКО В.В. Дякую за запитання. Більшість цих запитань слід поставити до Офісу Президента і його команди. Відповідаючи на першу частину запитання, це обов'язок консульської служби МЗС України – попереджати наших громадян, які є регіони небезпечні для громадян, для нашого бізнесу, для наших людей, для наших літаків. Саме тому МЗС оприлюднило цю рекомендацію, попереджаючи наших громадян уникати без особливої причини Іран та Ірак. Всі інші питання, я прошу вас звернутися до Офісу Президента України. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Скажіть, будь ласка, пане міністре, питання такого характеру. Чи наш український літак один летів через цей простір повітряний, чи були ще вильоти? І, по-друге. Україна не може на себе не взяти десь відповідальність з того приводу, що сама компанія не може вилітати, хтось давав їй команду вилітати. І ми знали ще до того, коли вбили генерала, що сьогодні напряжена ситуація така, що можуть все ж таки стріляти. Хто за це понесе відповідальність? Повинні все ж таки бути відповідальні в нашій теж державі. Дякую. Дякую. Простір Ірану був відкритий, здійснювались всі рейсові перельоти, які відбувались на цей час. Жодна авіакомпанія не закрила для своїх польотів простір Ірану і Іраку. Разом з тим, говорячи про відповідальність, відповідальність за закриття простору лежить на країні, якій належить цей Попередження про небезпеку для літаків не було зроблено іранською владою. Був виписаний НОТАМ, так зване попередження авіаційне, в якому не передбачалось небезпеки. Зараз ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоби якимось чином покращити цю ситуацію і, напевно, забрати частину ініціативи від компаній, які приймають остаточне рішення за відсутності попереджень офіційних, які приймають остаточне рішення щодо польотів. За нашою інформацією, одна із західних європейських компаній розвернула свій літак, але тільки в той момент, коли стало відомо про катастрофу українського літака. Дякую. КАМЕЛЬЧУК Ю.О. Доброго дня! Вадим Володимирович, будь ласка, якщо можна, дайте відповідь на питання. Пройшла інформацію, що Іран не хоче передавати "чорні ящики", в яких зберігається інформація з літаків.

який запевнив, що наразі, так як відповідальність в першу чергу лежить на владі Ірану з розслідування, в будь-якому випадку згідно Чиказької конвенції пропонується наступний алгоритм дій. Спільна команда з розслідування, іранська, канадська, і ми теж приєднуємося до нього, отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього окремо "чорні скриньки" готова іранська сторона передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все рівно вимагаємо віддати нам їх одразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування.

ваших колег до комітету. Але наступне питання цікавить не лише мене, а багатьох наших колег. Це очевидно, що багато хто проводить паралелі між МН17 і рейсом PS752. І нас всіх насторожує заяви світових лідерів і, зокрема, Ірану, про ненавмисність збиття цивільного літака. Мене тут цікавить позиція держави Україна щодо ненавмисності. Чи ми будемо все ж таки це спростовувати і випрацьовувати позицію щодо заперечення такого твердження і намагання максимально максимально зменшити кількість і в згадках у ЗМІ, зокрема, слова "ненавмисності". Ми дуже добре розуміємо, що це в юридичній площині нам може вилитися дуже негативно. Дякую. Дякую. Я згоден з вами про аналогію між МН17 і цим літаком нашим збитим. Саме тому вчора на зустріч п'яти міністрів був запрошений міністр закордонних справ Нідерландів, який доповів нам про розслідування. Нам, Україні, не багато треба розповідати, ми є частиною розслідування, ми знаємо, але інші колеги, які втратили своїх громадян, мали знати про ті небезпеки, які лежать. І ви розумієте, що вже 5 років ведеться розслідування. За цей час група з розслідування отримала дуже багатий і у переважній більшості негативний досвід, зокрема щодо політичних цінностей, політичних заяв, цінностей використання політичних інструментів таких, як резолюції Організації Об'єднаних Націй, використання організації цивільної авіації і всіх інших. І, дійсно, політичні певні попередження він зробив, які ми з вами усвідомлюємо. Що стосується "ненавмисності" використання цього терміну, ми не відкидаємо жодної з версій, яка є. Тепер з визнанням іранською стороною провини ці версії всі звужуються до однієї головної. Але не один раз були випадки, коли заява, яка була зроблена публічно, потім не була підтримана. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні документом. Саме для цього вимагали, …….. дзвінок президента з президентом, ми вимагаємо спеціального представника, ми будемо все рівно порушувати це в Раді безпеки ООН і фіксувати зобов'язання, які з моменту фіксації, підемо всю дорогу до кінця, включаючи визнання провини, компенсації рідним і так далі, і так далі. Без фіксації цього моменту, ми хочемо бути обережними, щоб не зірвати взаємодію з іранської сторони, яка зараз тримається фактично на слові, на політичній заяві лідера Ірану. Шановний Вадим Володимирович, ми хочемо вам щиро подякувати за те, що в умовах напруженого часу, на відміну від решти уряду, ви знайшли час прийти, прибути до парламенту, як і було домовлено на Погоджувальній раді, і відповісти на ці надзвичайно важливі питання, які сьогодні турбують і все українське суспільство. У мене питання такого характеру. Як ми знаємо, о першій годині після трагедії, яка сталася з літаком МАУ, українське посольство в Ірані виступило з заявою, такою достатньо неоднозначною заявою, в якій воно потрактувало подію як з технічного характеру проблеми, а не проблеми, яка призвела через збиття ракетою, іранською ракетою ППО. Чим зумовлена була така заява українського посольства, яка була потім знята з сайту? Чи мало посольство повноваження робити такі заяви, які ускладнили подальші процеси розмов в силу того, що українське суспільство було дещо спантеличено? Дякую. Дякую. Справедливе зауваження. Я як міністр закордонних справ приношу вибачення за дії посольства. Дійсно, це була реакція перша в стані шоку, яке пережило наше посольство, прибувши на цей…, на місце, де загинули наші люди, де загинув літак, де залишаються залишки літака, тіл і всього іншого. Посольство зробило невелику помилку в тому, що воно подало інформацію, отриману від іранської сторони офіційно, не вказавши, що це за інформацією іранської сторони. І взагалі я з вами згодний, в цей момент від настільки відповідальної заяви треба було б утриматись. Єдине, що ви виправдовує посольство, те, що воно намагалось як можна швидше повідомити громадян, в першу чергу, про тих наших 11 громадян, які загинули, а також іноземних пасажирів про те, що ця трагедія відбулась. Ми спробували максимально швидко усунути цю проблему, зняли цю заяву з веб-сайту посольства і далі були набагато більш обережні в наших висловлюваннях. Ще раз я приношу вибачення в першу чергу сім'ям жертв. Шановний пане міністре. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Дуже добре, що все-таки ви даєте оцінку і вибачаєтеся за позицію посла і посольства. Але, як на мене, потрібно провести ретельне службове розслідування для того, щоб всі інші посли в інших державах усвідомлювали ціну Дякую. не вважав за потрібне бути присутнім сьогодні поруч з вами під час розгляду такого серйозного питання. Я хотів би, щоб ви дали оцінку як міністр зовнішнього відомства, чи є адекватна ціна людського життя, яку пропонує Кабінет Міністрів в якості компенсації, 200 тисяч гривень, що дорівнює навіть не місячній зарплаті деяких міністрів Кабінету Міністрів, які… Я впевнений, що Прем'єр-міністр приєднається до нас. Це питання – питання зараз часу. Що стосується мого посольства, знову-таки повертаюсь, прошу вас зрозуміти ту ситуацію, в якій зараз працює четвертий день посольство. Люди не сплять, намагаються зробити все можливе, щоби щонайменше принести справедливість до родин і вирішити всі питання прямо на місці. Що стосується цих коштів, про які ви говорите. Ці кошти не є компенсацією. Це є одноразова просто допомога нашим громадянам, які втратили своїх близьких, на вирішення конкретних питань. Компенсація надійде зі страхових компаній. І в кінці-кінців ми вимагаємо компенсацію і рідним, і за літак нашої компанії від іранської сторони. родинами. Зустрічалися всі. Всі питання, є значно більші питання ніж ця компенсація. Є дуже болячі людські питання, які ми вирішуємо одне з одним як уряд. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас залишилось ще 10 хвилин для запитань від фракцій. Прошу записатись ще раз на запитання від депутатських фракцій та груп. Ой, ні, вибачте. Папієв. Михайло Миколайович, не побачив, вибачте. 11:10:45 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Я звертаюся, перш за все, до Голови Верховної Ради України. Те, що відбулося сьогодні – це абсолютне неподобство. Чому? Тому що сьогодні у нас "година запитань до Уряду". Уряд фактично саботує сьогодні роботу Верховної Ради України, хоча за Конституцією є підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України. Я хотів би, щоб ви нагадали голові уряду, що відповідно до 115 статті Конституції України уряд виконує повноваження свої до призначення нового складу уряду. Оте, що відбулося сьогодні, це те ж саме, що було в 2014 році, коли Віктор Федорович чухнув з України: уряд самоусунувся від виконання своїх обов’язків. І ми маємо сьогодні саме з цим формулюванням звільнити і відправити у відставку уряд. А те, що сьогодні міністр, який отримує найбільшу заробітну плату, якою мораллю керувався він, коли виписав собі 300 тисяч заробітної плати… Михайло Миколайович, по-перше, ви Регламент знаєте краще ніж я навіть. І ви знаєте, що треба, якщо все ж таки ви виступаєте і задаєте питання щодо визначеної теми, то щодо визначеної теми. Я впевнений, що ваші колеги, які були на які були на зустрічі з головами фракцій та депутатських груп, вони вас повідомили про те, що уряд буде, виключно у зв’язку з тими подіями, які зранку почали розгортатися, є деяка затримка. Давайте теж бути коректними по відношенню до всіх. Це не відноситься до тієї теми, яка була зазначена під час "години запитань до Уряду" на Погоджувальній раді. Михайло Миколайович, дякую. Прошу записатись на виступи від депутатських фракцій та груп.

Герасимов Артур Володимирович. 11:13:14 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці, шановний пане міністре. Перш за все я хотів би подякувати МЗС за ту роботу, яку ви провели зараз, особливо з сім'ями тих українців, які, на жаль, загинули в цій авіакатастрофі. Але в мене виникає дуже важливе питання. Як ми знаємо, будь-який візит глави держави до будь-якої іншої країни відбувається виключно на запрошення голови тієї держави – раз, він готується обов'язково Міністерством закордонних справ, і він обов'язково має офіційну програму. Тому питання дуже просте. Скажіть, будь ласка, чи було запрошення від голови Оману на візит, покажіть його? Друге питання. Покажіть, будь ласка, офіційну програму візиту, а також назвіть тих службових осіб, які в Міністерстві закордонних справ, згідно… Артур Володимирович. Ці запитання є в Міністерстві закордонних справ, вони надсилалися вашою фракцією. В мене зараз з собою нема цих документів, я готувався до розмови по нашому збитому літаку. Але ми вчасно відповімо вам згідно вимог депутатського запиту. БАРДІНА М.О. Доброго дня, колеги. Я хочу подякувати вам, пане міністр, за вашу активну і ефективну роботу як відносно цієї катастрофи в Ірані, так і щодо взаємозв'язків з комітетом, і парламентом. Ви постійно приходите, звітуєте і працюєте з нами. Дякую. Щодо питання. Власне, неодноразово ви говорили про важливість юридичного визнання провини Іраном, чи надійшло вже відповідне звернення до України про визнання цієї провини? Друге питання. Результати вашої зустрічі з міністрами закордонних справ країн, які постраждали, тобто до якої згоди ви дійшли? І ще одне. Чи вже провелася ідентифікація всіх загиблих українців, і коли вони повернуться на Батьківщину? Дякую. Дякую. Щодо питання офіційного визнання. На сьогоднішній момент отримано офіційне визнання на рівні Президента Ірану, яку він оголосив нашому Президенту у ході телефонної розмови, і ми готуємо сьогодні ще одну розмову з іранським президентом. Була офіційна заява керівника ВПС Ірану, яка оприлюднена, ви знаєте, це є офіційною заявою. Разом з тим, ми маємо фіксацію, я сподіваюсь, що ця фіксація відбудеться в понеділок під час візиту високої іранської делегації міністерського рівня до України. Що стосується того, що досягнуто на зустрічі п'яти міністрів. Ми домовились створити формальну групу, яка буде займатися, буде допомагати нашим органам з розслідуванням. А наша прокуратура Генеральна, Генеральний прокурор надіслав листи всім своїм колегам, які залучені, громадян, які загинули, для створення, для спільної роботи і участі в роботі спеціальної групи з розслідування. Наша група міністерська домовилась спостерігати за роботою всіх органів, які будуть в розслідуванні. На превеликий жаль, за аналогією з МН17 ми знаємо, що ця робота може йти роками. І саме для того, щоб не втратити контроль за діяльністю всіх робочих груп і органів, наша група міністерського рівня буде час від часу зустрічатися і аналізувати роботу і, скажемо, спрямовувати її в політично потрібне нам русло. Механізм такий був залучений між Австралією і Новою Зеландією, і Нідерландами, він довів свою ефективність, ми зараз будемо використовувати ту напрацьовану практику, яка є. Наші місії в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, вже увійшли в контакт, і вони готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином ми будемо тиснути на Іран і вимагати від них відповідальності за те, що відбулося.

Пане міністр, вибачте за невеличку зміну теми, але мені здається, що ця тема того варта. 11 громадян України загинули в цій авіакатастрофі, це величезна трагедія, але тільки протягом останніх днів четверо наших громадян загинули на Донбасі, і вони продовжують гинути. Шість, вибачте. І це трагедія, про яку не говорять. І за великим рахунком, це теж українські громадяни, які гинуть. Ви говорили про прогрес, якого досягла українська сторона у перемовинах в рамках "мінського" і "нормандського формату". Яким має бути прогрес, з вашої точки зору як міністра, щоб наші люди припинили гинути? Дякую. 11:18:06 ПРИСТАЙКО

це те, що Росія залишить нас в спокої і звільнить наші території, ми зможемо відновити мир на території єдиної України. Це єдиний прогрес, заради якого ми працюємо. Його досягти прямо зараз ми не можемо, тому маємо рухатися від одного прогресу, від однієї точки до іншої. Звільнення наших людей, розведення військ і припинення... менше обстрілів – кожне з цих питань болюче, недостатньо, але це маленький крок, який, ми сподіваємося, дозволить нам побудувати базу для отримання того остаточного результату, який ми з вами всі хочемо досягти. Якщо ми переконаємося, що цей шлях не дає нам остаточного однозначного результату, про який ми з вами говоримо, ми маємо приймати всі разом з вами рішення про те, що цей шлях не працює, треба шукати інший. Дякую.

Шахов Сергій Володимирович.

ви можете вирішити питання відкриття переходів "Мілове – Чорткове", "Дьоміно-Олександрівка", "Благовіщенка", "Треьохізбенка", відкриття мосту в Щасті, який може розвантажити перехід 14 тисяч людей, які помирають на цьому переході в Станично-Луганському районі. І відкриття "Золотого". Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, Дякую вам. Я думаю, що Прем'єр-міністр зараз, я не буду приміряти його шапку, він зараз прийде і відповість на ваші запитання професійно, на ті запитання, які у вас є. Що стосується відкриття додаткових ділянок, то вчора наша сторона запропонувала три нових ділянки переходу, ті, які ми для себе називаємо гуманітарними. Вони якраз спрямовані на вирішення тих гуманітарних питань, які ви назвали, – полегшення життя людям з обох сторін від лінії дотику. Питання самого відкриття має бути погоджено щонайменше для того, щоб ці люди, які будуть користуватися послугами, не стали мішенню обстрілів. Для цього певна згода з обох сторін від лінії дотику, над цим зараз працює наша група. Дякую.

Ми просимо дати відповіді на такі питання. Питання перше. Скільки громадян України загиблих в авіакатастрофі сьогодні, станом на цю годину – через 9 діб і 5 годин після катастрофи ідентифіковано? Друге. Коли тіла громадян України, які загиблі в авіакатастрофі, будуть повернуті родичам до місць поховання? Питання третє. Які компенсації громадянам та українському авіаперевізнику відстоює українська влада? Питання четверте. Коли будуть виплачені ці компенсації? Дякую. 11:21:53 ПРИСТАЙКО В.В. Дякую. Такі самі короткі відповіді. Всі громадяни України ідентифіковані. Сьогодні буде повідомлено, коли тіла українських громадян будуть доставлені в Україну. Це потребує просто невеличких технічних…, завершення технічних процесів. Максимальні компенсації можливі сьогодні буде оголошено. Всі українські 11 громадян, всі ідентифіковані тіла. Завершується процес консульський, є певні, – ви як ніхто знаєте, які консульські дії треба вживати, ці дії вживаються, зокрема документальні. Крім ідентифікації, є ще певні документальні речі, які зараз наші консули працюють в Ірані. Що стосується компенсацій. Зараз команда юридичні і нашого перевізника, і команда юридична Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції працюють з юристами, які представляють і страхову компанію, і іранську владу. Наші вимоги максимальні. Ми побачимо, що вдасться, але базові є вимоги, які описані Монреальською конвенцією, її можна подивитись. На додаток до цього, як ви знаєте, ці гроші, про які говорилось, урядові – це окремо, те, що буде надано урядом України. Це не має ніякого відношення до компенсації. Ми спробуємо завершити цю роботу максимально швидко. До цього часу є певна позитивна взаємодія з іранським урядом. Я сподіваюся, що це не затягнеться боляче довго для наших сімей. Ми над цим працюємо прямо зараз. Шановні колеги, прошу записатись на виступи від депутатів. На запитання від депутатів. Регламент 10 хвилин.

Дякую горем пополам вийшла із ситуації по газовим контрактам з "Газпромом". Я нас вітаю з тим, що ми вирішили це питання. Але у наших енергетичних проблем є дуже конкретний конкретний дипломатичний вимір і я би хотіла почути професійну думку міністра щодо ідеї впровадження інституту спеціальних енергетичних уповноважених дипломатів. Яким чином ми будемо розвивати і вирішувати всю проблематику з Євросоюзом, тому що на сьогодні, я бачу, одні документи підписує один міністр, другі документи – другий міністр, частина – НАК "Нафтогаз", частина – навіть працівники Офісу Президента. Скажіть, будь ласка, ми наведемо порядок у тому, хто у нас керує дипломатичним… 11:24:58 Дякую. Я думаю, що, в принципі, порядок у нас існує. Ми знаємо, яким чином, хто визначає, починаючи з Верховної Ради, хто керує роботою дипломатичної служби, Президент, і Міністерством закордонних справ, міністром, які реалізовують цю зовнішню політику. Що стосується тих, хто підписує документи, ви знаєте різницю між господарюючими суб'єктами, які укладають ці безпосередньо господарчі контракти, і тою роботою, яка ведеться Кабінетом Міністрів, в першу чергу міністром енергетики за допомогою Міністерства закордонних справ. Ця робота ведеться у відповідності до наших міжнародних зобов'язань, ми діємо в рамках Тристоронньої групи разом з Європейським Союзом, так і ведуться певні переговори на двосторонньому рівні. Ці переговори вам відомі, у нас є вже і Прем'єр-міністр, і, я думаю, міністр енергетики, які зможуть вам відповісти на конкретні ваші запитання. Дякую. Шановний Володимир Володимирович, хочу повернутися до питання загибелі літака. Питання перше. Враховуючи, крім офіційних заяв, враховуючи ситуацію з "чорними скриньками", враховуючи фактичний недопуск українських фахівців до решт літака, враховуючи загальну позицію іранської сторони, чи можемо ми наразі вести мову про певну протидію встановленню всіх обставин загибелі літака з боку іранської сторони? Це перше запитання. І друге запитання. Яка позиція нашого міністерства стосовно включення Ірану до складу міжнародної комісії

провину Ірану. Тепер, нарешті, вони визнали цю провину, і нам вдається працювати значно більш ефективно. Сподіваємося, що це скоротить час. Але питання довіри не стоїть, ми говоримо про офіційне оформлення всіх тих заяв, всіх тих кроків, які обіцяні зробити, тоді ми з вами зможемо оцінити, чи дійсно є повна взаємодія. Що стосується взаємодії зараз. Я хочу визнати, що на професійному рівні, яке зараз спостерігає наше посольство, яке знаходиться в Ірані, експерти іранські взаємодіють повністю, повний день і ніч працюють лікарі для ідентифікації тіл. Ми отримали всі залишки літака, які можна було знайти. В ангарі працює наша команда, у неї є всі необхідні інструменти, крани, все необхідне для реконструкції тіла літака і з'ясування обставин. Є двигуни, є все, що необхідно для роботи. Розчищене і забезпечене безпекою місце, де знаходиться, зібрані всі тіла. Тобто професіонали, які працюють з нашими людьми, і команда, вони взаємодіють, вони максимально допомагають. Ми з вами маємо зараз вести розумову про визнання політичної і відповідальності політичної верхівки Ірану. Більше того, ми не йдемо на розмови про те, що хто конкретно, чий... хто з солдат натиснув на кнопку. Ні, нам цього недостатньо, і це було заявлено з самого початку. Не про солдата, який натиснув кнопку, а вся команда, хто дав команду, хто дозволив це збиття, хто, чия це конкретно помилка на самому високому рівні. При розмові з Президентом Ірану було сказано ними, що ми пам'ятаємо також, що більшість людей є іранськими громадянами, і було забезпечено, що заради життів, заради пам'яті іранських громадян іранський уряд має провести це розслідування і притягнути до відповідальності винних. Побачимо, як вони будуть робити це з свого боку. Наша позиція абсолютно чітка. Дякую.

Дмитро Олександровичу, ми бачимо, появився в залі Верховної Ради Прем'єр-міністр України. Ми не те, щоб його хочемо вітати, ми хочемо так само мати можливість поставити питання і йому, хай прокоментую цю свою відставку і цю неповагу до парламентаризму як інституції влади своїм ігнором і разом з урядом всім сьогодні "години Уряду", тому що він прибув на вимогу голів фракцій і депутатських груп Верховної Ради України. Шановний Вадиме Володимировичу, в контексті цього у мене питання. На вашу думку, чи сьогодні, на сьогоднішньому етапі Російська Федерація в якійсь спосіб змушує українську владу ставити питання змін до Конституції в частині децентралізації, особливого статусу і так далі? І як зараз відбувається підготовка до наступного етапу "нормандської зустрічі"? Дякую. Дякую. Російська сторона ніколи не скривала своє бажання, щоб у нас відбулись зміни, які відповідають їх бажанню. У нас є з вами своє бачення нашого розвитку і свої бажання. Наша задача вийти із війни з найменшими витратами, включаючи всі можливі доступні нам інструменти, зокрема політичні інструменти. Від нас з вами, від нашої взаємодії, від нашого розуміння, яким чином ми плануємо розвиватись, і залежить наша остаточна відповідь. Дякую. Олександр Рафкатович Абдуллін. Соболєв Сергій Владиславович. Шановний Вадим Володимирович, у мене два питання, одне безпосередньо пов'язане з цією темою. Наскільки ви вважаєте сьогодні просунулась справа саме в доказовій базі умисності-неумисності тих, хто направляв цю ракету? Бо ви розумієте чудово, що це далі буде означати і в питаннях компенсації, визнань і всього іншого. І друге питання продовження питання, власне, Батенка. Скажіть, будь ласка, вибори на тимчасово окупованій території, тільки хотілася б чітка відповідь, можливі за умови перебування там окупаційних військ і відсутності контролю за кордоном українсько-російським? Дякую. На перше запитання. Для того, щоб забезпечити впевненість нашу з вами в справедливості розслідування і в тому, що, дійсно, відповідальні ті, які мають понести відповідальність, понесуть відповідальність, нам необхідно, щоб наша команда з розслідування брала участь в розслідуванні, зокрема на території Ірану. Для цього наша прокуратура звернулась з вимогою, і я чув вчора цю вимогу, підтвердив від імені держави Україна в розмові з міністром закордонних справ Ірану. Вони мають прийняти рішення і повідомити нас, чи вони запрошують нашу прокуратуру стати частиною групи з розслідування. От з цього моменту я буду готовий з вами говорити про те, чи можемо ми гарантувати хоч якось мінімально, що наші безпосередньо запитання, наші турботи мають відповідь, необхідну там на іранській землі. До цього часу, безумовно, у нас є сумнів в будь-якому розслідуванні, яке проводиться іранською стороною. Що стосується виборів, які можуть відбутися на території, зараз окупованої території України. На мою персональну думку, говорити про проведення справедливих чесних виборів за тих умов, а також інших, які зараз є, не можна. І саме ця позиція, ми, якщо ви пам'ятаєте, забезпечили в так званій "формулі Штайнмайєра", що визначення справедливості, яке візьме на себе ОБСЄ – орган, який надає оцінку виборам по всьому світу, включаючи в Україні. Я мав розмови з керівництвом (БДІПЛ) ОБСЄ, які сказали, що в таких умовах, вони не усвідомлюють, яким чином можуть забезпечити справедливі і чесні вибори. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний пане міністре, у мене до вас запитання, яке стосується ситуації з відшкодуванням родинам загиблих пілотів, екіпажу, а також пасажирів громадян України під час збиття нашого літака в Ірані. Питання стосується наступного змісту. Чи не плануєте ви ініціювати як міністр закордонних справ перед урядом перегляд тієї суми в 200 тисяч, в яку оцінили життя українських громадян, членів екіпажу і пасажирів? Чи варто було би все-таки це переглянути ці суми, враховуючи в той же час резонансність цієї події? І інше питання. Якщо вже говорити про ситуацію із заробітними платами і преміями, яку ми будемо обговорювати як другу тему, чи не вважаєте ви, що варто було би прийняти урядом, подати до парламенту один Закон про оплату праці і публічно, і прозоро вирішити питання оплати праці? Дякую. Шановний колего, я думаю, ви просто пропустили, перше, ми уже це обговорили, і я сказав. Але я дякую за цю можливість ще раз про це сказати. 200 тисяч гривень, які уряд, це не є компенсацією. Більше того, взагалі чимось можна взагалі компенсувати життя загиблих? І ми двічі зустрічались з родинами. Ну, повірте мені, що про гроші ведеться в останню чергу. Це одноразова допомога на виконання певних, ви розумієте, яких речей, які зараз уряд надає цим сім'ям. Компенсацію значно більше, непорівняно більшу, Міністерство закордонних справ з Міністерством юстиції буде вибивати із страхових компаній, а також з часом від іранської сторони. До речі, не тільки життя людей, а включно навіть з тим літаком, який загинув в цій катастрофі. Що стосується зарплат урядовців. Я вважаю, що це тема, незважаючи на болючість, і те, що вона зараз є в засобах масової інформації, це, напевно, той шлях, який ми маємо пройти для того, щоб оцінити всередині себе, яким чином ми з вами як держава готові оплачувати послуги, включаючи урядовців і всього іншого. Той дисбаланс, який існує зараз, його все рівно рано чи пізно прийдеться вирішувати. А оклади міністрів в 16 тисяч гривень це є неповагою до нашої держави, і це є шлях для того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось виписувались. Я думаю, що чесно треба подивитись, скільки коштує оплата праці кожного з нас. Коли ми говоримо, що деякі судді або дехто ще отримує в сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень, це означає, що ми самі себе дуримо і це питання треба вирішити як можна швидше. Ця дискусія необхідна. Дякую. Дякую, Вадиме Володимировичу. Час для запитань до міністра закордонних справ вичерпано. Я дякую за відповіді. Слово для виступу надається Прем'єр-міністру України Гончаруку Олексію Валерійовичу. Регламент 5 хвилин. Дякую, колеги. Перш за все, я хочу вибачитись за те, що уряд запізнився на "годину запитань до Уряду". Це пов’язано з моїм рішенням, яке я ухвалив сьогодні. Я звернувся до Президента України, ви про це вже знаєте, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і у Президента є право її внести в парламент в будь-який момент. З чим це пов’язано? Це пов’язано з тим, що ми – одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо. І для нас принципово мати довіру всередині команди на сто Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає Президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми – одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом з вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку я вже сьогодні отримав, і пропоную вам продовжувати в тому ж дусі. Ви круті, ви – майбутнє цієї країни. Разом ми зробимо більше. Дякую вам.

Ні, на моє ім'я заяви немає.

Шановні колеги, не передбачає "година запитань до Уряду" виступи. Якщо необхідно буде, наступного разу запросимо Прем'єр-міністра, і він буде…

Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного, повертаємося до нашої роботи. ви можете взяти… Ні, немає з процедури, шановні колеги. З процедури тут немає питань, Іван Іванович. Переходимо до питань порядку денного. Буде "Різне". "Різне". Шановні колеги! Шановні колеги, у мене питання. У нас є запити народних депутатів, сьогодні останній день сесії, скажіть, будь ласка, у нас 30 хвилин на це відведено, однак, як показує практика, ми не встигаємо. Близько 300 запитів є. 340 запитів. Є пропозиція сьогодні скасувати "Різне" і цей час присвятити запитам, з 13 до 14. Однак, шановні колеги, у мене прохання, щоб це не відбувалося, як завжди, що всі встали і пішли. Сьогодні закриття сесії, сьогодні буде звучати Державний Гімн України. Тому, будь ласка, якщо немає заперечень… Є заперечення. З приводу цього питання – Сергій Володимирович.

в Російській Федерації Прем'єр-міністр пише заяву на ім'я Президента. В Україні згідно Конституції Прем'єр-міністр звертається не до кур'єра Президента передати сюди заяву, якщо він хоче подати у відставку, а до Верховної Ради України. І я хочу звернутись до вас, шановний пане Голово, ми підтримуємо вимогу, вашу пропозицію щодо того, що треба оголосити всі запити. Ми пропонуємо виділити на це 45 хвилин, 30 залишити для рубрики "Різне". Але ми, на жаль, маємо констатувати, що на Погоджувальній раді всі фракції домовились про те, що Прем'єр-міністр України відповість на запитання, в тому числі і відносно виплат, які зараз, уряд, який вже втомився за чотири місяці, собі нарахували, і він втік навіть від цих запитань. Що відбувається? Ми звертаємося до вас як до Голови Верховної Ради України з вимогою шанувати Конституцію, шанувати Регламент, шанувати парламентаризм, повернути зараз сюди Прем'єра, який має... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Володимирівна, давайте казати правду. Ми це на Погоджувальній раді не обговорювали, можете підняти стенограму. Ми про це дійсно говорили під час нашої роботи в залі. Однак, виходячи з того, що в нас сьогодні досить сильно зрушився графік роботи, то ми виходимо з тих можливостей, які в нас є. Питань багато, запитів, багато іншого. Час для виступу... час, відведений Регламентом для "години запитань для Уряду", вичерпаний вже давно, і ви це теж добре знаєте, ми брали перерву. Шановні колеги... Зараз я дам. В мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як зал віднесеться до того, щоб скасувати перерву з 12 до 12:30? Давайте тоді я зараз дам слово Власенку, один від фракції, а після цього я поставлю ці два питання на голосування. І підходили колеги, я пропоную на завершення нашого засідання, перед закриттям сесії поставити це питання, я Чернєву дам з мотивів. Є Чернєв в залі? Сергій Володимирович Власенко. мало того, що в залі лунають абсолютно незрозумілі оплески монофракції людині, яка сказала, що у нашого Президента туман в голові і пустота. То, напевно, цьому аплодували зараз? Давайте ми використаємо "Різне" для обговорення цього фарсу, який оця людина, яка сьогодні ще є Прем'єр-міністром, нам тут влаштувала. Вийшла, наговорила гасел, якихось незрозумілих, з ким... Де він хоче єднатися? Він хоче єднатися в пустоті чи в тумані? Чи в тому, як вони дурять Президента, не знаючи, як йому пояснити, чому штучно курс долара занижується, а показники економіки падають. Давайте це обговорювати. Давайте, можливо, за процедурою ad просто опублікуємо запити на сайті Верховної Ради і за рахунок цього візьмемо трошки часу. Але обговорити те, що зараз зробив Прем’єр-міністр, треба… Шановний Дмитро Олександрович, наша депутатська група "За майбутнє" здивована поведінкою Прем’єр-міністра України в умовах парламентсько-президентської країни. Демонструючи повагу до Президента України, в якій ми не сумніваємося, особливо після останнього аудіозвіту його, ми не розуміємо неповаги до парламенту України як вищого законодавчого органу країни. Саме з вашої ініціативи, Дмитро Олександрович, цього тижня пролунало: заслухати уряд в частині нарахувань на свої зарплати премії, які резонують із зарплатами, які отримують звичайні громадяни України. І ми не послухали цих звітів з боку уряду України. Я вважаю, що це демонстрація прямої неповаги до нашої законодавчої інституції – парламенту. І ми вимагаємо повернення Прем’єр-міністра України і вимагаємо скасування "Різного", щоб ми могли цю ситуацію обговорити на рівні всього парламенту України. Дякую. Чернєв – з мотивів, з процедури теж щодо постанови. 11:46:28 ЧЕРНЄВ Є.В. Шановні колеги, шановний пане Голово, я прошу включати до порядку денного сьогодні важливу заяву по Віталію Марківу. Я думаю, що всі знають, це наш нацгвардієць, якого було засуджено

Рахманін Сергій Іванович. Після цього – Шахов, після цього переходимо до голосування. Рахманін, включіть мікрофон. 11:47:02 РАХМАНІН С.І. Дякую. Шановні колеги, я підтримую пропозицію колеги Чернєва щодо включення до порядку денного обов'язкового розгляду заяви Верховної Ради щодо Марківа. І друга пропозиція. Постанову про порушення Російською Федерацією статуту Інтерполу. Це теж заява, яка давно лежить і ніяк не зайде до Верховної Ради. Незалежно від того, буде ми розглядати "Різне" чи ні, я наполягаю на тому, щоб ми ці дві заяви розглянули. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. та взагалі всього депутатського корпусу Верховної Ради за проблеми, які є сьогодні в країні. Перше, це заробітна плата, нарахована мільйонами всьому Кабміну, це премії знову-таки "Нафтогазу", Коболєву, в 1,5 мільярди гривень, які можна виплатити шахтарям, які не отримують заробітну плату і працюють отаким інструментом. Далі. Це закриття шкіл та лікарень у всіх округах, які сьогодні чекають на допомогу від уряду. Також це проблема з коефіцієнтами нарахування на газ. Газ взагалі не подешевшав, а, навпаки, почав дорожчати, хоча у всьому світі сьогодні газ дешевий. Нам зима тепла дає сьогодні Дякую. Народний депутат Папієв, "Опозиційна платформа - За життя". Дякую. Шановні народні депутати, шановні колеги, ви знаєте, те, що відбулося сьогодні в Верховній Раді України, нехай буде на ваші совісті. Ми приймемо любе рішення, яке підтримує більшість. сьогодні міністр закордонних справ не відповів на моє запитання про аморальність отримання таких заробітних плат членами уряду. Я закликаю сьогодні і наша фракція "Опозиційної платформи - За життя" закликає весь склад уряду повернути в державний бюджет необґрунтовано отримані заробітні плати і нараховані собі по 300, по 400 тисяч гривень. І ці кошти ми пропонуємо спрямувати на онкохворих дітей. Я закликаю уряд до морального вчинку, тому що сьогодні не можна на фоні збіднілої країни робити подолання бідності тільки для членів уряду. І коли Прем’єр-міністр України сказав, що життя українців сьогодні стало краще, я так зрозумів, що всіх українців він оцих, яким стало краще, посадив в уряд.

провели його шляхом оголошення депутатських запитів. Також була внесена пропозиція щодо постанови по Марківу і пропозиція, яка стосувалась... від колеги нашого Рахманіна. Шановні колеги, питання, я можу ставити це все разом? Шановні колеги, ці всі процедурні пропозиції ми ж можемо, так? Шановні колеги, ставлю на розгляд залу питання... Я ще раз вам говорю про що. Питання перше: скасування перерви з 12 до 12:30 для того, щоб ми мали час попрацювати. Друге. Давайте, голосуємо з приводу перерви. Скасування перерви з 12 до 12:30. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Я звертаюся до колег, я прошу зайняти місця. Ставлю на голосування питання скасування перерви з 12 години до 12:30. Прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Наступне питання щоб провести "Різне" в тому форматі, який був запропонований, і під час нього оголосити депутатські запити з тим, щоб встигнути завершити на цій сесії депутатські запити. Ставлю на голосування це питання. Прошу підтримати та проголосувати. Запити, щоб зараз ми...

Ні, я піду далі, запити ваші не будуть. Забираємо запити, не розглядаємо, да? І слухаємо "Різне". Добре. Які фракції за те, щоб повернутись до розгляду попереднього питання, прошу...

Добре. Шановні колеги, є ще одна пропозиція: залишити півгодини на "Різне", після цього проголосувати... Ні, це інша пропозиція, тому я можу її поставити на голосування. Після цього проголосувати дві постанови, про які казав Чернєв. Да, зменшуємо "Різне" на півгодини... Є пропозиція така, да. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про зменшення наполовину часу, відведеного для "Різного". Шановні колеги, коли ми це з вами робили, ви не були проти. (Шум у залі) І зараз можете виступити проти, а рішення приймаю ні я, ні ви, а Верховна Рада України. Шановні колеги, прошу... Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію скоротити до 30 хвилин рубрику "Різне". Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 229, позафракційні – 5. Дякую. Рішення прийнято. Інші – Шановні колеги, останнє питання – це питання про включення двох постанов перед "Різним", да? Заперечень не буде? Двох постанов: Постанова про Марківа, і задавали питання по Інтерполу.

Переходимо тоді до роботи, до цього питання повернемось трошки пізніше. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду…

Зараз питання порядку денного. Ні, ми ж не можемо всі пройти. Скільки пройдемо – до 12:45. У вас є порядок денний. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи". Можемо голосувати без обговорення? Доповідає народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна. Нагадую, питання розглядається за скороченою процедурою. Шановна президія, шановні колеги, це означає ваші викрики, що за цей період часу, з 14 січня після прийняття Закону 2318-1, ви так і не почитали відгуки бізнесу, щодо того, що було прийнято в залі. Тому пропоную вам хоча би звернути увагу на той головний на той припис і на ті висновки, які надавалися Головний юридичним управлінням та Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України. Я ще раз наголошую, чотири чи п'ять норм прийнятого нами закону повністю порушують Конституцію України. Цей закон буде мати виключно негативні наслідки, оскаржуватися в судах, в Конституційному Суді. І, крім того, ще обов'язково, зважаючи ті поправки, які прийняли щодо звільнення людей, ми будемо очікувати позови до України і в Європейському суді з прав людини. Тому звертаю вашу увагу на ті основні моменти, які були допущені, це щодо того, що Конституція та законодавство України не передбачають використання різних правових засобів перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади, до яких відносяться, зокрема, надання та делегування повноважень. Застосування поняття "делеговані повноваження" у контексті запропонованого закону є незрозумілим і викликатиме труднощі у правозастосуванні. Крім того, чітке порушення норм Конституції щодо того, що митниця діє, здійснює свою діяльність на території та у межах однієї або більше адміністративно-територіальних одиниць, призведе до того, що десять митниць, люди, послухайте, наприклад, місто Хмельницький, хмельницька митниця розформована і приєднана до трьох інших митниць. Звернення людей, які там працюють саме "слуг народу", тих …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

Керуючись частиною восьмою статті 48 Регламенту регламентний комітет ухвалив висновок на проект Постанови та прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо прийняття або його відхилення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність… Запишіться по фракціях: два – за, два – проти.

допустимо при часі. Але нічого не робити – це найгірше. Тому ми будемо голосувати проти скасування цього законопроекту. Дякую.

Митниця, яка дає більше 50 надходжень, податкових надходжень, в бюджет, зараз постраждала внаслідок цього закону найбільше. Я вам хотіла навести приклад. Митниця Хмельницького, де з 15-го року почалася чітка тенденція на збільшення і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, і поданих декларацій, і надходжень в бюджет. А порівняно з 2018 роком в 19-му кількість декларантів зросла на 42 відсотки – люди почали працювати в білу. Відтепер Хмельницький регіон, область, розбили, розірвали, розшматували на три регіони. Саме місцева влада звернулася до вас, народні депутати, не робити цього, бо від цього залежить, в в якому стані буде знаходитися таке депресивне місто, яке зараз страждає від того, що у них залишилася дуже мала кількість платників податків. А навіть те, що вже із співробітників митниці не буде сплачуватися ПДФО у хмельницький бюджет, це втрати 5 мільйонів гривень. Шановні колеги, подумайте, можна реформувати митницю, робити покращення, але не можна робити бездумні речі, у вас немає плану "Б". Що буде далі відбуватися? Ви сподіваєтеся на досвід недосвідченої людини, якій зараз даєте можливість навіть положеннями делегувати повноваження держави щодо митної політики, незрозуміло, яким чином визначеним, 15 митницям замість 25. Це найбільша помилка. Якщо комусь здається, що треба щось робити, то треба хоча б більш-менш правильні кроки робити. Знищувати митницю, за яку ми боролися

Колтунович, "Опозиційна платформа - За життя". Перш ніж перейти безпосередньо до проекту постанови, я хотів би звернути увагу на те, що ми сьогодні обговорювали тут в цій залі, у нас сьогодні тут був Прем'єр-міністр, і якраз я побачив таку радість від того, що ми тут працюємо, і те, що ми робимо. Так от, я хотів би звернути увагу, що результати діяльності і Кабінету Міністрів, і правлячої більшості мають абсолютно конкретне вираження. І результати тих проектів законів, які ви сьогодні проголосували і проголосували під час цієї сесії. Вони вилилися у мінус 6,9 падіння промислового виробництва, у невиконання дохідної частини бюджету України у 2019 році майже на 100 мільярдів гривень, в першу чергу з митних платежів, у від'ємне сальдо торгівельного балансу – мінус 9,4 мільярда доларів, а це є від'ємне сальдо платіжного балансу, у рекордну заборгованість із виплати заробітної плати у понад 3 мільярди гривень. Я ці показники можу перераховувати дуже довго. Але, на жаль, це результати вашої, в першу чергу, і нашої як Верховної Ради України діяльності, і ми маємо такі... І я хочу сказати, з 2016 року це найгірша економічна ситуація ми маємо саме в цьому році. Тому, якщо ми будемо рухатися і далі такими примітивними речами і здійснювати такі реформи, ми будемо отримувати поглиблення тих економічних чи тієї чи тієї економічної стагнації, яка на сьогоднішній день існує. І що найгірше і найважливіше. Ми маємо серйозні втрати, мінус 350 тисяч, це є безробіття, це те, що ми отримали в 2019 2019 році. Це вже результати вашої діяльності, і тому я закликаю вас і підтримати цей проект постанови. І на майбутнє так само, під час підготовки проектів законів в першу чергу відстоювати і національні економічні інтереси, і, що найголовніше, інтереси громадян України. Дякую.

Шановна опозиція, ми створюємо нову митницю. На зараз у львівській митниці звільнено 100 митників, які офіційно є мільйонерами. При середній заробітній платі 30 тисяч гривень вони офіційно мільйонери. Ви не зупините реформу митниці, ви не зупините зміни в цій країні. Ми не будемо підтримувати цю постанову, закон буде працювати. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, ви знаєте, якраз по цій постанові і по цьому законопроекту я хотіла сьогодні задати питання уряду та Прем'єр-міністру. На жаль, такої можливості я була позбавлена, і Прем'єр-міністр не прийняв жодних запитань, запізнившись на годину на "годину запитань до Уряду". На жаль, так сталося. Ви знаєте, пан Міністр Кабінету Міністрів пан Дубілет сказав нещодавно, що треба зупинити цей "зоопарк" премій по 100, 200, 300 відсотків державним службовцям. І я повністю погоджуюся. Але в цьому законі, який, на жаль, прийнятий і постанову по скасуванню якого я пропоную, якраз встановлюється нових премій до державних службовців на митниці. Колеги, сім нових премій без жодної межі – в 100, 200, 300, 500 відсотків. Ви це ніяк не регулюєте. Тому я думаю, що принаймні в цій частині цей закон треба було б скасувати, і буду просити Президента в цій частині цей закон заветувати. І ви знаєте, 10 хвилин, які у мене... 10 секунд, які залишилися. Бувають різні перетрубації та кризи в країні, але важливо, як ми з цих криз виходимо. І мені здається, що дуже важливо завжди виходити з гідністю і високо піднятою головою. А те, що відбулося сьогодні в залі без години запитань до Прем'єр-міністра та до уряду по таким важливим це неповага до нас, до кожного з вас, до кожного українця і до самого себе. На жаль. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми можемо скасувати хоч всі закони, як чиновники не почнуть працювати, якщо митники не почнуть працювати на користь українського народу, який сплачує сьогодні їм зарплати, нічого не зміниться. Депутатська група "Довіра" на порядок денний просила виставити багато законопроектів, які ми підготували. Ні, тільки монобільшість проштовхує свої закони. Ми говорили про те, що діра з новим роком прийшла в 35 мільярдів 300 мільйонів гривень саме з недооплачування з митниці, всі мовчать. Ми вимагаємо негайного аудиту всієї митниці. Чому сьогодні немає надходжень в бюджет України і чому сьогодні страждають вчителі, лікарі, діти, шахтарі без заробітних плат? Чому сьогодні 175 тисяч українців виїхали з держави і немає робочих місць? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування, шановні колеги... Шановні колеги, ставлю на голосування, комітет не визначився і пропонує це зробити залу. Ставлю на голосування пропозицію про про прийняття за основу і в цілому проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (реєстраційний номер 2318-1-П). Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 2751). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція проголосувати це без обговорення. Добре. Доповідає народний депутат України Корнієнко Олександр Сергійович. Доповідає голова Комітету з питань Регламенту депутатської етики Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув питання, проект Постанови (реєстраційний 2751). І регламентний комітет постанови, рекомендувати парламенту прийняти проект постанови в цілому з урахуванням зауважень комітету, а саме: викласти абзаци 2, 3 пункту 1 проект в такій редакції: "Відкликати Яременка Богдана Васильовича з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва згідно з поданою ним заявою. Обрати Мережка Олександра Олександровича, народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу", головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від обов'язків члена Комітету з питань правової політики". В решті частини проекту постанови просимо підтримати, а так само постанову в цілому з зауваженнями комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення? Прошу записатися: два – за, два – проти по фракціям.

Шановні колеги, ми раді, що в цій постанові так само зафіксовано і право нашого колеги Володимира В'ятровича працювати в обраному ним комітеті. Ми звертаємося до монобільшості, до керівництва Верховної Ради так само реалізувати право кількох позафракційних депутатів, які і досі не працюють в жодному з комітетів, хоча і подали відповідні заяви, і просимо, щоби регламентний комітет це розглянув. Звичайно, ми прагнемо, щоби новий голова ключового для парламенту більш активно працював над тим, щоби в комітеті була створена відповідна атмосфера і ми посилили нашу спроможність формувати зовнішню політику України, допомагати міжпарламентським делегаціям, демонструвати тут активну позицію. Ви знаєте, звичайно, я повернуся до сьогоднішнього ганебного випадку, який трапився з урядом. За 28 років, я можу це абсолютно відповідально говорити, незалежності України був перший випадок, коли уряд в повному складі як колективний орган не з'явився до парламенту на "годину запитань до Уряду". Вибачте, в Регламенті Верховної Ради записано звіт – "година запитань до Уряду", а не до міністра. Так само це абсолютна ганьба, коли Прем’єр-міністр України дякує за те, що в нас працює уряд, Президенту, а не народу України, який обрав цей парламент, а значить і дав делегування уряду, і говорить, що сонце сходить, тому що на Банковій включається, знаєте, зелене світло. Просто дуже шкода, що суспільство було введено в оману і 73 відсотки проголосували за ту команду, яка навіть не знаходить слів вдячності народові, який делегував вам це право представляти найкращий у світі український народ. І те, що ми сьогодні чули від уряду, що сонце сходить

Прошу передати словом моєму колезі, група "Довіра", Миколі Бабенку.

питання функціонування комітетів на сьогоднішній день у Верховній Раді необхідно вирішувати комплексно. 11 депутатів Верховної Ради на сьогодні не розподілені по комітетам. Сьогодні, через п'ять місяців роботи один із депутатів групи "Довіра" Іванчук до сих пір не може приступити до виконання своїх обов'язків як народного депутата в комітеті, чим прямо порушується Закон України про статус народних депутатів. Крім того, вже місяць, як була створена група "Довіра", і до сьогодні на порушення статті 81 Регламенту група "Довіра" не має свого представництва в керівництві комітетів. Я звертаюсь до головуючого, Я звертаюсь до головуючого, прошу врахувати дані зауваження, прошу включити Іванчука до складу комітету. Також прошу звернути увагу на те, що група "Довіра" не представлена в керівних складах комітетів. Крім того, зараз користуючись можливістю, ми зараз будемо голосувати за керівника Комітету по закордонних справах, зовсім не відбувається робота груп міжпарламентського співробітництва. Прошу претендента на голову комітету звернути на це увагу і включатись активно в роботу. Дякую. Шановні колеги, на жаль чи на щастя, у нас є практика, що ми не вносимо зміни з голосу ні в постанови, ні в законопроекти. Це перше. Друге. Щодо керівництва комітетів. Цей квотний принцип був запроваджений під час роботи підготовчої депутатської групи і розподілялися керівні посади між тими депутатськими групами або групами самовисуванців, які делегували своїх представників до неї. Вибачте, але така ситуація. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, хотілося, щоб в останнє ми вибірково голосували, кого включати в комітети, кого не включати. У нас, дійсно, є цілий ряд народних депутатів, які не можуть виконувати свої повноваження через те, що своєчасно не розглянуті їх заяви. Крім того, для нас є принциповим, щоб парламент став парламентом. І те, що сьогодні відбувається в цілому ряді комітетів, це питання, за які повинен брати на себе відповідальність саме парламент. І навіть сьогоднішнє питання, від якого втік уряд, а саме: заробітні плати, премії. Якщо уряд не вносить відповідну законодавчу ініціативу, парламент і відповідні профільні комітети повинні готувати це, бо це закінчиться вибухом. В країні, в якій листоноша і керівник "Укрпошти" отримують заробітні плати і премії, в тисячі разів які відрізняються, коли в наглядових радах отримують заробітні плати, фактично виконуючи свої повноваження один раз в місяць, один місяць на рік, в десятки разів більше, ніж люди, які відповідають своїм життям за здоров'я, за порядок на вулицях. Я думаю, що це питання, яке повинно бути негайно доручено і головам комітетів, і повинно бути ініціативою безпосередньо всього парламенту, щоб врегулювати це питання. Я думаю, що нам треба вирішити раз і назавжди питання стосовно переходів, початку роботи депутатів у комітетах і ніколи більше до цього не повертатися, коли місяцями не можуть виконувати свої повноваження народні депутати України. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, Антоніна Славицька, "Опозиційна платформа - За життя". Ви знаєте, мабуть, треба вітати таку ефективну роботу в турборежимі Верховної Ради, який стався, ганебного інциденту, який не посилив наші міжнародні позиції, з керівником Комітету по міжнародному співробітництву, нарешті цю постанову ми розглядаємо сьогодні в сесійній залі навіть після наполягання всіх опозиційних фракцій. Ви знаєте, ми також послідовно виступаємо, щоб кадрові питання в комітетах вирішувалися комплексно і навіть попри те, що і позиції, і сьогоднішньої постанови ми не поділяємо в повній мірі, ми будемо голосувати за цю постанову і підтримувати її. "Опозиційна платформа - За життя" голосуватиме за постанову 2751. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Батенко Тарас Іванович, після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Дякую, Дмитро Олександрович. Наша депутатська група "За майбутнє" теж вважає, що не може бути жодного депутата Верховної Ради в парламенті, який просто бродить парламентською залою, а не працює в тому чи іншому комітеті. І це питання треба раз і назавжди вирішити. Разом з тим сьогодні ми вирішуємо кінцеве питання по одному з ключових Комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої роботи. І я хочу при всіх обставинах сказати, що цей комітет очолювала професійна і патріотична людина. І ми будемо так само стежити за тим як новий голова комітету буде відповідати критеріям державницьким, професійним і патріотичним, і безкомпромісним стосовно нашого ворога. Дякую.

За-317 Рішення прийнято. Дякую. Бажаю успіхів на нових посадах нашим колегам. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Нам необхідно 226 голосів підтримки для включення цього питання в порядок денний. Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи необхідне обговорення цього питання? Слово для доповіді надається народному депутату України Безгіну Віталію Юрійовичу. Шановні колеги, якщо можна, давайте трошки в пришвидшеному режимі для того, щоб ми встигли пройти ще декілька питань важливих. Три питання ще, і після цього постанови, про які ми говорили. 12:24:13 БЕЗГІН В.Ю. Шановна президія, шановні колеги, навряд в когось є сумніви, що реформа децентралізації є пріоритетом в 2020 році як для парламенту, як для Президента, так і для уряду. Втім у цієї реформи є чіткий dead line, який зумовлений жовтневими місцевими виборами. І насправді, якщо ми не хочемо, щоб наше місцеве самоврядування існувало в двох паралельних вимірах, один, який складається з громад, а інший – з непоєднаних сіл та селищ, ми маємо рухатись в цьому напрямку. Даний короткий але важливий законопроект саме покликаний для того, щоб подолати і певну законодавчу прірву і почати рухатись в цьому напрямку. Загалом наша ініціатива складається з трьох пропозицій, якими запропоновано визначити термін "адміністративний центр територіальної громади", територію територіальної громади, а також надати уряду повноваження на внесення законопроектів про утворення та ліквідацію районів. Варто відзначити, що під час розгляду на комітеті дана ініціатива була підтримана усіма депутатами, а також її підтримують усі асоціації, що представляють органи місцевого самоврядування. Будемо сподіватись, що таку саму підтримку ми отримаємо і сьогодні в залі засідань. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку і містобудування Клочку Андрію Андрійовичу.

Шановні голови, шановні народні депутати України! Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні 15 січня розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстраційний номер 2653), внесений групою народних депутатів. Авторами законопроекту вносяться зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", самоврядування в Україні", якими пропонується ввести поняття адміністративного центру територіальної громади та територію громади. А також уповноважити Кабінет Міністрів України до прийняття Закону "Про адміністративно-територіальний устрій України", визначити адміністративні центри та території територіальних громад і подавати до Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів. Всебічно обговоривши питання, комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 статті статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстраційний номер 2653) (внесений групою народних депутатів) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Необхідне обговорення? Запишіться два – за, два – проти по фракціях.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги. Тут ідея справді хороша, але, як завжди, в хороших ідеях є дещо туманне, як кажуть, або не зовсім зрозуміле. Так от в мене питання наступного чину. В мене таке враження, що це законопроект, який хотіли підігнати під той законопроект, який стосується внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Бо, по-перше, у нас немає в Конституції ніякого визначення щодо адмінтериторіального устрою. Ви подивіться пункт 13 статті 92, і ви слово "адміністративного" не побачите. Він тільки є в тому проекті, який вже відкликаний. Це перше. Друге. Друзі, я дуже творчо підійти на те, що, знаєте, хтось буде визначати, де там розвинута інфраструктура, і на основі цього визначати центр громади, ну, це питання досить таке риторичне, чи можна такі речі взагалі писати в законах. І накінець, саме важливе. Ви передбачаєте, що надалі питання щодо ліквідації зміни меж і утворення районів може розглядатися в сесійній залі тільки в тому випадку, якщо відповідний законопроект вніс Кабінет Міністрів України. А це що таке? Друзі, у нас 93 стаття Конституції, де у нас є рівні суб'єкти права законодавчої ініціативи: Президент України, Кабінет Міністрів і народні депутати України. Ви цим самим корелюєте норму статті 93 Конституції, це прямо суперечить Конституції України. Мені шкода, що цей законопроект не був розглянутий на Комітеті з питань правової політики, бо ми б визнали його таким, що суперечить Конституції в цій частині. Зважаючи на ці обставини, зараз за нього голосувати не можна. Треба утриматися, направити на доопрацювання і обов'язково дочекатися висновку нашого комітету. Я вас запевняю, що якщо ми будемо вже зараз такі ляпи допускати, то ми дійдемо до того, що нам, в принципі, не треба буде вже децентралізацію в Конституції міняти. Ви через такі "Перехідні положення", фактично, зміните зовсім по-іншому ті норми, які зараз є. Прошу не допускати таких грубих

Шановні колеги, ми насправді наразі мусимо зрозуміти, що завершувати процес децентралізації і реформу місцевого самоврядування через Конституцію в такий спосіб, як це було запропоновано Президентом і підтримано монобільшістю впродовж останніх тижнів, ми не можемо. Тому ми маємо всі зусилля нашого парламенту скерувати на те, аби в межах законодавчих змін, в межах нових законодавчих ініціатив забезпечити завершення децентралізації в країні. Цим законопроектом, власне, запропонований один з цих етапів. Ми повинні все-таки у відповідність процесів децентралізації привести всі громади. Ми повинні вийти на чергові місцеві вибори 20-го року з єдиною картою, з єдиним підходом. І ми повинні уникнути тут політизації, яку ми часто бачимо в парламенті. Дуже важливо, аби на майбутнє всі законодавчі ініціативи були консенсусом всіх політичних фракцій і груп і аби було достатньо часу їх підтримувати та проговорювати. Ця законодавча ініціатива одна з хороших прикладів, де така дискусія була, і тому фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Павло Бакунець, депутатська група "Довіра". Реформа децентралізації це одна з небагатьох реформ в нашій країні, які рухають і навіть дають певні успішні результати. Тож на думку нашої депутатської групи, ми повинні дуже ретельно підходити до питань повноважень органів місцевого самоврядування, аби зберегти існуючий курс держави на децентралізацію. А даний законопроект, він є неоднозначним, ним, з однієї сторони, пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів визначати і адміністративні центри, і території наших територіальних громад, а ще, що важливіше, надається можливість Кабміну утворення і ліквідації районів. Така пропозиція законодавців аргументується тим, що запропоновані зміни дозволять в дуже короткі терміни визначити межі територіальних громад і сформувати райони України. Але ж давайте не забувати при цьому і про базові принципи незалежності місцевого самоврядування. І, з однієї сторони, нехтування думкою територіальних громад при вирішенні питань адмінтерустрою України можуть суттєво зашкодити і розвитку самих цих громад, але ж, і з іншої сторони, органам місцевого самоврядування надавалося вже декілька років для того, аби добровільно об'єднатися, і де в кого це за багато років так і не Тому все потрібно робити вчасно, пробудитися і об'єднуватися. Хто рано встає – тому Бог дає. Дякую. з мотивів. І після цього переходимо до голосування. Запросіть, будь ласка... З "Довіри" були вже, ви що. і завершити децентралізацію. Багато хто називає цей законопроект планом "Б", це рятівний круг, в ньому лише там три нових абзаци. Дійсно, сьогодні маємо вже 26 районів, де сто відсотків покрито ОТГ, і в них працюють РДА та районні ради, і, звичайно, фактично, вони втратили свої роль, свої роль, тратяться величезні гроші – десятки мільйонів, це дасть можливість Кабміну вирішити це питання. Реформа, вона, дійсно, як хороша книга і як фільм має завершуватися вчасно і затягувати її не потрібно. Тому не забуваємо, що децентралізація – перш за все це про людей, і недостатньо просто нарізати громади, а потрібно побудувати нову систему керівництва Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстраційний номер 2653). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. Юрчишин Ярослав Романович – з процедури. Мікрофон включіть Юрчишину, будь ласка. Доброго дня. 2500 – це антикорупційний технічний законопроект, погоджений повністю комітетом, і 1208-2 – це державне Бюро фінансових розслідувань, яке знову ж таки технічно чомусь ставлять на відхилення. Шановні колеги, є пропозиція від наших колег підняти вище 1208-2, тому що він, є позиція комітету його відхилити і проголосувати це питання без обговорення, щоб не витрачати час, і після цього швидко розглянути питання, реєстраційний номер 2500. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію щодо зміни порядку розгляду питань порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, щодо законопроекту 1208-2. Він відхилений комітетом. Є пропозиція проголосувати за нього без обговорення. Немає заперечень? Немає. Добре.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про відхилення законопроекту про Бюро фінансових розслідувань (реєстраційний номер 1208-2). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

2500, постанови і переходимо до запитів. Спробую максимально коротко стосовно Бюро фінансових розслідувань. На жаль, була обрана тактика не зовсім логічна: не відправити його на друге читання повторне в комітет і допрацювати в комітеті – власне, що ми пропонували. Тому ми утримались за це голосування. Але хочу наголосити, що цей орган критично необхідний, і дискусія стосовного того, хто буде назначати голову, в принципі, вже чітко встановлена рішенням Конституційного Суду. Керівників центральних органів влади і правоохоронних в тому числі має призначати Кабінет Міністрів. Я не розумію взагалі дискусії. Так, потрібно поправити комісію для того, щоби вона була максимально незалежна. Що я дуже хочу наголосити, до моменту, поки буде створено Бюро фінансових розслідувань, Служба безпеки України не буде давати нашим колегам зі "слуг народу" відповіді, хто ж таки прослуховував Прем'єр-міністра. Чому? Бо буде використовувати свій час на те, щоб кошмарити бізнес. Потрібен профільний аналітичний інструмент – Бюро фінансових розслідувань. Тому заклики і звернення до більшості. Колеги, будь ласка, не відкладайте цей законопроект. Шкода, що його не направили на повторне друге читання. Але, будь ласка, на наступній сесії максимально швидко подати його і прийняти до розгляду. Всім, хто над ним працював, велике дякую. дякую. Бюро фінансових розслідувань – дуже важлива інституція. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного – 2500. Нам необхідно... Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю... Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції". Ми можемо без обговорення його проголосувати? Зараз я ставлю... Ні, або без обговорення, або... Перше читання. Шановні колеги, по-перше, почекайте, нам треба його включити в порядок денний, для цього треба 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду цього питання та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-266 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно із статтею 116 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону Прошу підтримати та проголосувати.

За-311 Рішення прийнято. Шановні колеги, є постанови, про які ми з вами говорили. Постанова 2717: проект Постанови про заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці. Почекайте, треба включити в порядок денний та процедуру ad hoc. (Шум у залі) Ні, ми, якщо включимо… Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного цього пленарного засідання вищезазначеного питання. Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу підтримати та проголосувати. За-296 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про… (Шум у залі) Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію… Дітей тоді не голосуємо, да? Нестор Іванович?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

За-323 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни. Пропоную без обговорення. Ставлю на голосування пропозицію про включення в порядок денний цього… Вона Вона роздана, шановні колеги. Вона роздана. Сергій Віталійович Кальченко. Однак, почекайте. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду цього питання та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. Не включили? Про включення цього питання в порядок денний засідання. Прошу підтримати та проголосувати. Встигнемо, Несторе Івановичу. Там діти, ви ж не проти дітей, я впевнений. За-314 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду цього питання на цьому пленарному засіданні та прийняття рішення. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. Шановні колеги, хвилина – Кальченко Сергій Віталійович. Шановні колеги, ви не заперечуєте, якщо ми цю постанову і ще одну постанову пройдемо за рахунок часу, який відведено на запитання, на оголошення запитів? Немає, дякую. Шановні народні депутати, шановна президія! Комітет регламентний на своєму засіданні розглянув цей проект постанови і прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти його в цілому, але з урахуванням зауважень комітету щодо виключення пункту 4 постанови, яким був змінений строк повноважень цієї комісії, і який суперечить тимчасові, спеціальні тимчасові слідчі комісії та Регламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії… Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни. Прошу підтримати та проголосувати.

За-317 Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні (реєстраційний номер 2672). Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про включення цього питання в порядок денний засідання. Прошу підтримати та проголосувати. За-347 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-326 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні (реєстраційний номер 2672). Прошу підтримати та проголосувати.

За-351 Рішення прийнято. Постанова прийнята. Шановні колеги, тільки що підходив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський. Є законопроект… Почекайте. Ні. Все. Питань нема. Мені просто сказали, що там не буде… Все. Добре. Ні, просто голова комітету сказав, що немає заперечень. Ні, є заперечення. 3 фракції показують, що є 3 заперечення. Хвилину з процедури, Монастирський. Колеги, в нас сьогодні стоїть в порядку денному надзвичайно важливий закон про запровадження кримінальної відповідальності для "воров в законе". Ми над ним працювали досить тривалий час разом. Це робота була, ініціатива подавалася ще в 15-му році шановними нашими колегами. Ми узгодили майже всі позиції з вами. Якщо є підтримка залу, давайте проголосуємо його сьогодні і закриємо питання.

правки… Почекайте, підемо іншим шляхом. Хто буде наполягати на своїх правка? Все, питання знімається. Переходимо до запитів. надійшло 342 запити, з них один є на ім'я Президента. Я нагадую, що він потребує двох голосувань. Перше. Це підтримка, поіменна підтримка запиту, треба набрати 150 голосів. І потім вже направлення його на ім'я Президента. Отже, ставиться… Шановні колеги, почекайте, будь ласка, це запит до Президента. Займіть свої місця. Послухайте, будь ласка, Олену Костянтинівну уважно. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Антона Кіссе до Президента України щодо ремонту автомобільних доріг, які ведуть до міжнародних та державних контрольно-пропускних пунктів "Лісне", "Малоярославець Перший", "Серпневе" та "Нові Трояни" Тарутинського та Болградського районів Одеської області. Прошу підтримати і проголосувати.

За-301 Тепер ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Нам треба набрати 226 голосів. Прошу підтримати і проголосувати.

шановні колеги. Переходимо до зачитування ваших запитів. Отже, запити надійшли: Оксани Савчук до міністра освіти і науки України щодо скасування курсу "Основи сім'ї" для учнів 10-11-их класів, як такого, який містить сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження. Тетяни Грищенко до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання всебічної, в тому числі матеріальної, допомоги Ользі Жилінській. мешканки села Вербівка Городищенського району Черкаської області Бондар Інни Василівни щодо надання матеріальної допомоги на продовження комплексного лікування і всебічного соціального захисту з боку держави. Андрія Стріхарського до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, Черкаської обласної ради стосовно розгляду звернення мешканки міста Городище Черкаської області Романової Світлани Вікторівни щодо надання матеріальної допомоги на продовження комплексного лікування та реабілітації малолітньої дитини і всебічного соціального захисту з боку держави. Іванни Климпуш-Цинцадзе до міністра культури, молоді та спорту України, міністра розвитку громад та територій України, першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, Львівського міського голови щодо збереження археологічної та історичної пам’ятки національного значення, пам’ятки ЮНЕСКО – фрагменту стіни замку королів Галицьких, яка знаходиться на горі Високий Замок у Львові. Олександра Ковальова до Управління державної охорони України щодо обставин які призводять до зловживань посадовцями Управління державної охорони України з використання державних коштів. Ольги Савченко до голови Київської обласної державної адміністрації щодо знищення лісу та планування забудови будинків на території лісу. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра розвитку громад та територій України щодо термінового відновлення фінансування проекту "Реконструкція системи водопостачання південно-східної частини міста П'ятихатки Дніпропетровської області та завершення робіт з реконструкцій каналізаційних мереж та очисних споруд. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо тривалого затягування досудового розслідування шахрайських дій громадянина Сергія Антонова по привласненню земельних ділянок шляхом безоплатної приватизації. Павла Фролова до тимчасово виконуючої обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Голови Національного банку України щодо вжиття заходів реагування на порушення комерційними банками правил споживчого кредитування та стосовно захисту прав споживачів у ході такого кредитування. Тетяни Плачкової до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів України про забезпечення державного фінансування капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території опорної загальноосвітньої школи №56, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 1. Групи народних депутатів (Кицака, Кузьміних та інших, всього 5 депутатів) до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання інформації про забезпечення гарантованих прав учасникам бойових дій - АТО та ООС. Богдана Кицака до Уповноваженого Президента України з прав дитини щодо забезпечення права доступу до дітей, що перебувають на території Федеративної Республіки Німеччини. Артема Дубнова до Генерального прокурора щодо неналежного розслідування кримінального провадження. Андрія Лопушанського до першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації щодо забезпечення належної організації дорожнього руху та організації транспортного забезпечення у місті Стрий Львівської області. Андрія Лопушанського до міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у місті Стрий Львівської області. Дмитра Нальотова до виконуючого обов'язки Полтавського міського голови про надання інформації щодо переліку комунальної нерухомості міста Полтава, що може бути передана в оренду. Лади Булах до голови Рівненської обласної ради щодо конкурсу на посаду керівника комунального закладу "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер". Анастасії Ляшенко до Президента Національної академії аграрних наук України щодо можливого тиску на на працівників та керівництво Державного підприємства "Дослідне господарство імені 9 січня" Інституту свинарства та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Валерія Зуба до міністра охорони здоров'я України, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо вирішення питання придбання лінійного прискорювача для комунального некомерційного підприємства "Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної Ради", яке не вирішується з 2014 року. Валерія Зуба до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з державного бюджету для ліквідації наслідків вибухів 6-го арсеналу Міноборони поблизу селища міського типу Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Олександра Скічка до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо можливого вчинення неправомірних дій під час розробки та реалізації проекту реконструкції дамби Канівської ГЕС. Геннадія Вацака до Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Міністерства інфраструктури України щодо необхідності проведення ремонту доріг доріг загального користування державного значення Т 0202 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань та Т 0223 Вапнярка – Крижопіль – Піщанка - контрольно-пропускний пункт "Загнитків". Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо раціонального формування нового проекту перспективного плану Хмельницької області. Групи народних депутатів (Шинкаренка, Стернійчука та інших. Всього 4 депутатів) до Міністерства внутрішніх справ України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора стосовно перевірки фактів неналежного та довготривалого проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Павла Мельника до Прем'єр-міністра України щодо здійснення відповідних заходів організаційно-правового характеру стосовно прискорення вирішення проблемних питань правового та організаційного характеру щодо невикористання в повному обсязі наявного потенціалу залучення міжнародної технічної допомоги до України. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України щодо виділення коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуації в Сторожинецькому районі Чернівецької області. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Чернівецької обласної ради щодо проведення перевірки процесу реорганізації комунального закладу "Путильська центральна районна лікарня" у селищі міського типу Путила Чернівецької області та та перевірки дій, що можуть містити ознаки правопорушень з боку окремих посадових осіб. Тетяни Грищенко до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державної аудиторської служби України, Генерального прокурора, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо ситуації з ознаками корупції під час проведення тендерних закупівель та діяльності приватного підприємства "Сучасне дорожнє будівництво". Сергія Мінька до Прем'єр-міністра України щодо необґрунтованого скасування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету міста Мелітополя Запорізької області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Данила Гетманцева до Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, міністра оборони України щодо фактів хабарництва представниками Центральної військово-лікарської комісії, а також надання інформації щодо аналізу роботи комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних з призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. (Колебошина, Бабака та інших; всього 14 депутатів) до Прем'єр-міністра України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо встановлення причин пожежі в Коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в місті Одеса і вжиття заходів з вирішення загальнонаціональної системної проблеми з пожежною безпекою в закладах з масовим перебуванням громадян. Групи народних депутатів (Касая, Кузнєцова та інших; всього 5 депутатів) до міністра юстиції України щодо неналежного виконання прав ув'язнених в Державній Установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)". Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства юстиції України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державного агентства автомобільних доріг України, Одеської обласної державної адміністрації стосовно вирішення актуальних соціально-економічних питань мешканців Одеської області. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів із збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах у місті Хмельницькому. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра України щодо недопущення закриття відділень Решетилівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Миколи Люшняка до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо питання розробки методики оцінки якості мисливських угідь та порядку встановлення плати за користування ними. Миколи Люшняка до голови Тернопільської обласної ради щодо забезпечення поновлення прав користувачів мисливських угідь - районних організацій Українського товариства мисливців та рибалок та відшкодування збитків, завданих вилученням мисливських угідь. Валерія Колюха до Прем'єр-міністра України щодо розпаювання та передачі земель Білоцерківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних технологій Національної академії аграрних наук України на користь працівників, пенсіонерів, співробітників соціальної сфери села та учасників бойових дій відділку ім. Гагаріна сіл Мала Вільшанка та Бакали Білоцерківського району Київської області. Олександра Ткаченка до Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної аудиторської служби України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора щодо необхідності проведення всебічної перевірки фактів неналежного та довготривалого проведення досудового розслідування. Євгенії Кравчук до міністра культури, молоді та спорту України щодо проведення комплексної перевірки діяльності Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Наталії Піпи до міністра охорони здоров'я України щодо термінової допомоги в отриманні державного фінансування трансплантації кісткового мозку у турецькій клініці "Medical Park". Ірини Фріз до міністра оборони України, Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стану виконання програми Будівництва та реконструкції військових об'єктів для забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України за 2019 рік. Сергія Кузьміних до керівника Державного управління справами щодо відновлення роботи "Житомирського лікеро-горілчаного заводу" та видачі всіх заборгованостей його працівникам. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра України про скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року №268. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної екологічної інспекції України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства рибного господарства України, Офісу Генерального прокурора стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення належної діяльності Національного природного парку "Тузловські лимани". Павла Фролова до виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, голови Національної поліції України, Одеського міського голови щодо вжиття невідкладних заходів з припинення практики порушень містобудівного законодавства та незаконних забудов в місті Одеса, поновлення порушених прав мешканців міста та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання проблемних питань, які виникли внаслідок застосування облгазами при сплаті за газ побутовими споживачами коефіцієнтів приведення показань лічильників газу до стандартних умов. Максима Перебийноса до міністра розвитку громад та територій України стосовно робочої групи щодо розробки Закону України, який врегулює питання "довгобудів" та вирішить проблему постраждалих інвесторів. Павла Сушка до міністра освіти і науки України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови Харківської обласної державної адміністрації про запровадження на постійній основі обміну досвідом роботи між Комунальним закладом освіти "Навчально-реабілітаційний центр №12" Дніпропетровської обласної ради та Комунальним закладом "Харківська спеціальна школа імені Короленка" Харківської обласної ради з метою запровадження кращих практик роботи обох закладів освіти, підвищення якості і комфорту освітнього процесу на основі використання кращих напрацьованих практик. Юлії Гришиної до міністра освіти і науки України щодо ситуації, яка склалась у Таврійському національному університеті імені Вернадського. Марії Мезенцевої до Київського міського голови стосовно дотримання законодавства у сфері освіти в частині розподілу коштів освітньої субвенції. Ігоря Марчука до міністра охорони здоров'я України щодо розробки та впровадження державної стратегії з підтримки та лікування хворих із рідкісними захворюваннями та необхідності запуску Національного реєстру хворих на рідкісні захворювання. Ігоря Марчука до Генерального прокурора щодо перевірки дотримання положень чинного законодавства посадовими особами Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції в Тернопільській області та Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області. Михайла Бондаря до виконуючого обов'язки начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях щодо приміщень колишньої військової частини у місті Броди Львівської області. Павла Сушка до Прем'єр-міністра України про необхідність забезпечення реалізації положень Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" в частині створення належних правових і економічних умов, необхідних для розвитку кінематографії, формування економічно самодостатньої, конкурентоспроможної на міжнародних ринках індустрії кінематографії, виробництва фільмів, інших аудіовізуальних творів, шляхом розгляду питання щодо внесення відповідних змін до деяких постанов Кабміну України. Вікторії Кінзбурської до Харківського міського голови щодо необхідності встановлення світлофорних об'єктів на низці перехресть вулиць міста Харкова з метою підвищення безпеки дорожнього руху. Іванни Климпуш-Цинцадзе до Прем'єр-міністра України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо відсутності достатніх засобів для нормального виконання обов'язків працівниками Рахівської гірської пошуково-рятувальної служби ДСНС України.

щодо відновлення проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення та виділення його Херсонської області в достатніх обсягах. Групи народних депутатів (Тістика, Саламахи, Камельчука) до голови Державної податкової служби України, Генерального прокурора щодо порушення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області загальних засад кримінального провадження та здійснення тиску на законну підприємницьку діяльність. Ірини Фріз до міністра оборони України щодо надання інформації по закупівлі палива для потреб армії. Костянтина Касая до Генерального прокурора щодо стану досудового розслідування кримінальних проваджень. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України щодо внесення відповідних змін до діючих законодавчих актів про перенесення отриманих у 2019 році коштів за проєктом "Реконструкція очисних споруд м. Берислав Херсонської області" як перехідних на 2020 рік. Василя Петьовки до міністра фінансів України щодо внесення змін в розпорядження Кабінету Міністрів України. Володимира Тимофійчука до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів України щодо придбання твердопаливного котла для Верховинського навчально-виховного комплексу, Верховинського району, Івано-Франківської області. Руслана Стефанчука до міністра охорони здоров'я України щодо вжиття Міністерством охорони здоров'я України невідкладних заходів для організації лікування за кордоном мешканця міста Хмельницького Шелудька Дмитра Івановича. банку України щодо зменшення комісії під час здійснення еквайрингу. Групи народних депутатів (Юраша, Папієва та інших. Всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України, Голови Служби безпеки України щодо співпраці президента "Національної сепаратистськими угрупуваннями та апологетами "руського миру". Антоніни Славицької до голови територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві щодо вжиття заходів для забезпечення належного функціонування діяльності присяжних суддів в районних судах м. Києва. Марії Мезенцевої до голови правління-президента Приватного акціонерного товариства "Холдингової Компанії "Київміськбуд" щодо запобігання техногенної катастрофи, та виконання ПрАТ "Київміськбуд" своїх гарантійних зобов'язань, як фактичного замовника будівництва будинку за адресою м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 9-В. Вячеслава Рубльова до Прем'єр-міністра України, голови Фонду державного майна України щодо недопущення приватизації державного підприємства "Волиньторф". Софії Федини до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення заходів безпеки, які вживаються у зв'язку з розведенням сил і засобів на трьох ділянках: в Золотому, Петровському та Станиці Луганській. Групи народних депутатів (Федини, Павленка та інших. Всього 24 депутатів) до Генерального прокурора щодо неналежного розгляду депутатського звернення, що має суспільний резонанс Генеральним прокурором України. Іванни Климпуш-Цинцадзе до міністра культури, молоді та спорту України, міністра розвитку громад та територій України, першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, Львівського міського голови щодо збереження археологічної та історичної пам'ятки національного значення, пам'ятки ЮНЕСКО - фрагменту стіни замку… (я це читала) Галицьких, яка знаходиться на горі Високий Замок у місті Львові. Олександра Ковальова… Я це прочитала вже. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо зниження рівня соціального захисту громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України про неналежний розгляд депутатського звернення посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України щодо перебування на психіатричному та наркологічному обліках громадянки України Тетяни Чорновол, яка, за повідомленням електронних засобів масової інформації, має синдром гіперактивності з ознаками шизофренічного розладу та за змішаним типом. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України про неналежний розгляд депутатського запиту службовими особами Міністерства внутрішніх справ України щодо обставин й підстав заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя" громадянки України Тетяни Чорновол, яка, за повідомленням електронних засобів масової інформації, має синдром гіперактивності з ознаками шизоафективного розладу за змішаним типом. Максима Березіна до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Гребінківської міської об'єднаної об'єднаної територіальної громади). Володимира Тимофійчука до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів України щодо завершення фінансування проведення капітального ремонту Красноїльської ЗОШ I-III ступенів Верховинського району, Івано-Франківської області. Наталії Піпи до міністра охорони здоров'я України щодо надання інформації стосовно державного фінансування на лікування за кордоном важкохворих громадян України. Групи народних депутатів (Геращенко, Іонової та інших. Всього 7 депутатів) до виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, голови Національної поліції України, Одеського міського голови щодо забезпечення неухитного додержання вимог законодавства при забудові прибережної захисної смуги вздовж Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України, міністра молоді та спорту України, міністра фінансів України щодо співфінансування будівництва басейну в місті Івано-Франківську з метою реалізації державної політики в галузі розвитку спортивної інфраструктури. Анни Колісник до голови Державної митної служби України, голови Національного агентства України з питань державної служби, Генерального прокурора щодо надання інформації. Олега Колєва до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо фактів порушення прав дітей в Одеському обласному комунальному закладі "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" (притулок "Світанок"). Сергія Гривка до міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації про вчинення протиправних дій. Михайла Крячка до голови Державної податкової служби України, міністра фінансів України щодо неналежного функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Михайла Крячка до голови Державної податкової служби України, виконуючого обов'язки начальника Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області щодо діяльності комісії ГУ ДПС у Запорізькій області, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН про відмову в такій реєстрації. Олексія Кучеренка до Прем'єр-міністра України щодо затвердження порядку і розмірів компенсації споживачам природного газу за встановлення індивідуальних приладів обліку. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо збереження Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Павла Бакунця до голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області щодо передачі земель за межами населених пунктів державної форми власності Яворівського району. Павла Бакунця до першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації щодо адміністративно-територіального устрою Львівщини, зокрема, щодо нового районного поділу, та щодо діяльності міжвідомчої робочої групи, створеної при Львівській ОДА, що займається реформою адміністративно-територіального устрою держави. Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра України щодо недопущення надзвичайної ситуації в місті Вовчанськ та Вовчанському районі Харківської області у разі припинення транзиту газу з Російської Федерації. Дмитра Шенцева до міністра інфраструктури України щодо виділення фінансування на ремонт автошляху Р-79/М-18/ Сахновщина-Ізюм-Куп'янськ контрольно-пропускного пункту "Піски". Дмитра Нальотова до виконуючого обов'язки Полтавського міського голови щодо надання копії карти зливової каналізації м. Полтава. Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності сталого функціонування урядових комітетів. Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності запровадження в дію наказу МОЗ "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць" з метою забезпечення безбар'єрного середовища для всіх. Віталія Безгіна до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голови Державної міграційної служби України щодо надання громадянства України Манукяну Карену Робертовичу. до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо оподаткування операцій та реалізації вибухових речовин марки "ЕРА", які виготовляються ДП "НВО" "Павлоградський хімічний завод". Геннадія Вацака до Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України щодо необхідності обмеження руху через історичну частину міста Могилів-Подільський з метою забезпечення прав жителів міста на безпечне довкілля в зв'язку з незадовільною екологічною складовою в місті та пошкодженням транспортної інфраструктури вулиць та доріг міста. Вадима Івченка та Геннадія Вацака до Вищої ради правосуддя щодо необхідності проведення перевірки фактів упередженого ставлення суддів, порушення прав і основоположних свобод людини на справедливий розгляд справи упродовж розумного строку. до Прем'єр-міністра України щодо вжитих заходів по створенню "гарячої лінії зниклих дітей" за єдиним номером 116000". Максима Дирдіна до міністра оборони України щодо забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців Первомайського гарнізону. Анатолія Костюха до міністра розвитку громад та територій України, виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо водоочисних споруд м. Ужгорода. Сергія Литвиненка до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів України, Директора Національного антикорупційного бюро України, міністра енергетики та захисту довкілля України щодо можливої загрози навколишньому середовищу внаслідок вирубки лісових насаджень в порушення "Санітарних правил в лісах України", що має місце у Костопільському, Мащанському, Моквинському, Базальтівському, Злазненському, Мидському лісництвах. Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України, голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної регуляторної служби України, міністра охорони здоров'я України щодо проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". Андрія Клочка до виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, міністра розвитку громад та територій України стосовно забезпечення прозорості та публічності у діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Групи народних депутатів (Чернєва, Бардіної та інших. Всього 7 депутатів) до Голови Служби безпеки України щодо надання інформації про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактом нападів на активіста Сергія Стерненка. Групи народних депутатів (Чернєва, Бардіної та інших. Всього 7 депутатів) до Генерального прокурора щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230040002816 за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк. В'ячеслава Рубльова до міністра енергетики та захисту довкілля України щодо недопущення загроз діяльності ДП "Цуманське лісове господарство". (Горвата, Холодова, Ковальова) до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо розвитку галузі виноградарства та виробництва виноробної продукції. Групи народних депутатів (Горвата, Холодова, Ковальова) до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо стану галузі виноградарства та виробництва виноробної продукції. Віктора Медведчука та Олександра Колтуновича до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації стосовно транспортування імпортованого природного газу з німецького газового хабу

88, 94 Основного Закону України, шляхом підписання Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей" від 16 вересня 2014 року. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій України щодо завершення будівництва спортивного плавального басейну (в складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ) по вул. Міцкевича, 3а, в м. Надвірна, Івано-Франківської області. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра інфраструктури України щодо капітального ремонту аварійного мостового переходу через річку Слобужницю в селищі Ланчин на автомобільній дорозі територіального значення Т 09-05 Делятин - Раківчик. Сергія Мінька до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо завершення реконструкції адміністративної будівлі Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області. Георгія Мазурашу до Прем'єр-міністра України щодо проблемних питань забезпечення онкохворих громадян лікарськими засобами у зв'язку із запровадженням нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів. Аліни Загоруйко до голови Фонду державного майна України щодо неефективного використання державного майна. Миколи Скорика до міністра закордонних справ України щодо надання інформації про голосування делегації України в комітеті ООН проти проекту резолюції щодо засудження героїзації нацизму. Миколи Скорика до Голови Національного банку України щодо загрози економічному зростанню в Україні у зв'язку з монетарною політикою Національного банку України. Ігоря Негулевського до міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України, Директора Національного антикорупційного бюро України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тимчасово виконуючої обов'язки Директора Державного бюро розслідувань, виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України, голови Державної служби України з безпеки на транспорті, голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконуючому обов'язки начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Генерального прокурора, начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щодо перевірки діяльності Приватного акціонерного товариства "Вітряний парк Очаківський". Лариси Білозір до міністерства фінансів України щодо здійснення заходів для вирішення проблеми формування бюджетів об'єднаних територіальних громад. Віктора М'ялика до Прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій України, міністра соціальної політики України, міністра фінансів щодо прискорення спрямування коштів субвенції з державного бюджету до бюджету

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-17 на ділянці село Городець – село Антонівка Володимирецького району Рівненської області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України щодо недоотримання соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у Маневицькому районі Волинської області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України, голови Фонду державного майна України, міністра енергетики та захисту довкілля України, керівника Офісу Президента України щодо виключення ДП "Волиньторф" із переліку підприємств, що підлягають приватизації. Соломії Бобровської до Голови Служби безпеки України щодо в'їзду російської медіа-блогерки Олександри Мітрошиної в Україну. Сергія Штепи до Прем'єр-міністра України щодо необхідності розробки і фінансування Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2020-2025 роки. Сергія Штепи до генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" щодо необхідності термінової повторної перевірки стану справ на підприємстві "Іскра" з метою врятувати науково-виробничий комплекс від знищення. Юрія Здебського до голови Державної прикордонної служби України щодо надання інформаційно-довідкових матеріалів щодо сучасного стану договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону. Групи народних депутатів (Забродського, Федини та інших. Всього 7 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації стосовно оплати праці деяких посадових осіб та керівників державних підприємств. Анатолія Костюха до міністра охорони здоров'я України щодо комунального некомерційного підприємства "Іршавська районна лікарня". Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України, Директора Національного антикорупційного бюро України про ситуацію на підприємствах, які здійснюють діяльність з виготовлення та використання вибухових матеріалів. Групи народних депутатів (Ар'єва, Климпуш-Цинцадзе та інших. Всього 9) до міністра закордонних справ України, Керівника Офісу Президента України щодо надання інформації стосовно цілей та результатів офіційного візиту Президента України Зеленського до Султанату Оман в січні 20-го року. Валерія Гнатенка до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля України, міністра культури, молоді та спорту щодо вжиття невідкладних заходів стосовно недопущення будівництва на території Новодмитрівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області заводу для знешкодження відходів біологічного походження. Ігоря Василіва до Генерального прокурора про особистий контроль щодо належного розслідування кримінального провадження від 14 листопада 18-го року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Ігоря Негулевського до виконуючої обов'язки Голови Державної аудиторської служби України щодо перевірки "Новобузького педагогічного коледжу" департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за фактом незаконних виплат студентам, які вже закінчили навчальний заклад. Максима Гузенка до Прем'єр-міністра України щодо погашення кредиторської заборгованості 2012 року за придбане медичне обладнання у Сумській області. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення справедливого балансу інтересів держави та бізнесу у сфері зберігання пального на неліцензованих складах. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо завершення реалізації проекту "Реконструкція очисних споруд та напірного колектору" у місті Дунаївці Хмельницької області. Єлізавети Богуцької до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України, бізнес-омбудсмена щодо перевірки Акту про результати документальної перевірки та податкового повідомлення-рішення на ознаки протиправних дій зі сторони працівників податкової служби та тиску на підприємницьку діяльність. до Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора щодо проведення перевірки діяльності управління майном Сумської обласної ради та його посадових осіб. Тетяни Рябухи та Ігоря Васильєва до Державної аудиторської служби України щодо проведення державного аудиту діяльності управління майном Сумської обласної ради. Михайла Бондаря до міністра оборони України про вирішення питання будівництва 48-ми квартирного будинку по вулиці Храпая в місті Броди та будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 2, в місті Броди Львівської області. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткових асигнувань на 20-й рік Рахівській районній державній адміністрації Закарпатської області для проведення виплат при звільненні. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, міністра внутрішніх справ України щодо необхідності внесення змін у чинне законодавство з метою заборони звільнення під заставу осіб, затриманих за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або Анни Скороход до міністра культури, молоді та спорту України про надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність Валентини Повхан для використання за цільовим призначенням. Ольги Василевської-Смаглюк до Прем'єр-міністра України про встановлення верхньої межі грошової компенсації для голів та членів незалежних наглядових рад. Олександра Дануци до голови Державної служби геології та надр України щодо перевірки підстав надання ТОВ "ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ" спеціального дозволу на видобуток руд золота в Кіровоградській області без проведення аукціону. Олександра Куницького до міністра охорони здоров'я України щодо внесення змін до редакції проекту наказу Міністерства охорони здоров'я "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". Артема Дубнова до голови Київської міської державної адміністрації щодо неналежного транспортного сполучення масиву Троєщина у місті Києві. Олексія Гончаренка до Голови Служби безпеки України про надання офіційних відповідей про дії та заходи, що були вчинені Службою безпеки України з метою інформування Президента України про виникнення загроз для прав, прав, свобод і життя громадян України (включаючи його самого, як Главу держави) через обмін авіаційними та ракетними ударами між США та Іраном, що стались 2-8 січня на території Іраку. Олексія Гончаренка до міністра оборони України про надання офіційних відповідей про дії та заходи, що були вчинені Міністерством оборони України з метою інформування Президента України про виникнення загроз для прав, свобод і життя громадян України (включаючи його самого, як Главу держави) через обмін авіаційними та ракетними ударами між США та Іраном, що стались 2-8 січня на території Іраку. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України, міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення належних умов надання медичної допомоги мешканцям Золочівського району Львівської області. Арсенія Пушкаренка до міністра внутрішніх справ України щодо ігнорування Національною поліцією України законної вимоги народного депутата України, порушеної у депутатському запиті щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, винних у невиконанні рішення Київської міської ради "Про першочергові заходи з принципового підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та неухильному наданні цих послуг своєчасно та у повному обсязі". Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо відновлення в повній мірі права платників податків на отримання податкової знижки. Олександра Абдулліна до Прем'єр-міністра України про термінову необхідність розробки державної програми надання безкоштовної медичної допомоги онкохворим Дубровицького району Рівненської області, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або ж громадянами, які постраждали від аварії, у тому числі онкохворим дітям. РАЗУМКОВ Д.О. Шановні колеги, ви не заперечуєте, якщо ми за рахунок "Різного" продовжимо дочитати запити? чи заперечуєте? Продовжуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрія Павленка до голови Вищої ради правосуддя про порушення прав дітей на цивільне судочинство Новогродівським міським судом Донецької області. Юрія Павленка до міністра соціальної політики України, голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про відмінність Донецької області від інших регіонів України в частині співвідношення усиновлення дітей громадянами України і іноземцями та причини переважання усиновлення дітей іноземцями. Групи народних депутатів (Южаніної, Павленка та інших. Всього 13 депутатів) до Голови Служби безпеки України, голови Національної поліції України, міністра внутрішніх справ України, голови Державної прикордонної служби стосовно інциденту, який мав місце 06.01.2020 року під час виступу російської блогерки Олександри Мітрошиної у Києві, та проведення службового розслідування щодо правомірності дій патрульних Національної поліції України в м. Києві. Якщо ви мені будете заважати, я буду ще повільніше їх читати, чесно.

Ні, я можу припиняти, відводиться до 30 хвилин згідно Регламенту. Ми сьогодні… Ми вже 45 читаємо, Лубінець дуже заперечує. Він, коли почув, що ваш запит… Ні. Дмитро Валерійович, ви ж прийшли, попросили, я ж нічого не збрехав. Переходимо до "Різного", добре.

Продовжуємо? Запити продовжуємо? Продовжуємо. Групи народних депутатів (Южаніної, Павленка та інших. Всього 13 депутатів) до Керівника Офісу Президента України, голови Державної прикордонної служби України, Голови Служби безпеки України, міністра закордонних справ України стосовно розширення обмежувальних заходів проти діячів культури зарубіжних країн, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Групи народних депутатів (Чийгоза, Климпуш-Цинцадзе. Всього 12 депутатів) до Керівника Офісу Президента України, міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України стосовно відсутності на робочій нараді з питань, пов'язаних із авіакатастрофою літака Boeing-737 Керівника Офісу Президента України А.Й. Богдана, Голови Служби безпеки України І.Г. Баканова та міністра внутрішніх справ України А.Б. Авакова. Групи народних депутатів (Чийгоза, Климпуш-Цинцадзе та інших. Всього 12 депутатів) до міністра закордонних справ України стосовно заяви Посольства України в Ісламській Республіці Іран щодо причин авіакатастрофи літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ". Тараса Батенка до міністра розвитку громад та територій України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Львівського міського голови щодо надання роз'яснення стосовно порядку оформлення договорів про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, порядку відмови від послуги. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки Державному підприємству "Первомайськвугілля" для виконання програми розвитку та виведення на беззбитковий рівень роботи ВП "Шахта "Гірська". Галини Васильченко до голови Львівської обласної ради щодо зміни реєстрації місцезнаходження комунального підприємства міста Львова. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо продовження будівництва школи на 470 учнів в селі Надрічне Тарутинського району Одеської області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо поглиблення негативних тенденцій у зовнішній торгівлі. Олександра Пономарьова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування у 2020 році заходів, пов'язаних із запобіганням надзвичайній ситуації на самопливному каналізаційному колекторі та напірному трубопроводі у місті Бердянську Запорізької області. Олександра Пономарьова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування автомобільної дороги загального користування державного значення Н-30 Василівка-Бердянськ. Ольги Саладухи до Кабінету Міністрів України, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики щодо надання роз'яснення про порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років спортсменам. Сергія Литвиненка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення закриття Соснівської районної лікарні у селищі міського типу Соснове, Березнівського району Рівненської області. Ігоря Васильковського до міністра охорони здоров'я України щодо невідкладного направлення оперуючій клініці виділених МОЗ коштів на пересадку кісткового мозку громадянки України, хворій на онкологічне захворювання гострий монобластний лейкоз. Олександра Дануци до Прем'єр-міністра України щодо невиконання обласними управліннями Пенсійного фонду України судових рішень стосовно виплат заборгованостей, які виникли внаслідок невірного нарахування розміру пенсійних виплат. Олександра Федієнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо встановлення плати за доступ до інфраструктури об'єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій у міста Київ. Олександра Федієнка до міністра внутрішніх справ України щодо можливої протидії законній господарській діяльності та протиправного заволодіння майном ОК "СДК "Орхідея-3". Володимира В'ятровича до Голови Служби безпеки України про бездіяльність Служби безпеки України в питанні незаконної діяльності компартії України, возвеличення Сталіна та пропаганди тоталітарного комуністичного режиму. Сергія Дунаєва до голови Національної поліції України, Генерального прокурора про перевірку можливих порушень законодавства посадовими особами органу місцевого самоврядування та розкрадання коштів Державного бюджету при здійсненні ремонту будівель опорного закладу загальної середньої школи та інтернату в селищі Біловодську Луганської області. Групи народних депутатів (Кривошеєва, Лаби та інших. Всього 5 депутатів) до голови Державного агентства лісових ресурсів України щодо припинення проявів незаконного розкрадання лісових ресурсів на території Закарпатської області. Групи народних депутатів (Пушкаренка, Мандзія та інших. Всього 5 депутатів) до голови Київської міської державної адміністрації щодо необхідності якнайшвидшого вирішення ситуації стосовно призначення повторного конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи І-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 15 міста Києва. Юлії Яцик до голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів, виділених на закупівлю витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу на 20-й рік. Альони Шкрум до голови Державної митної служби України щодо отримання інформації стосовно розміру одержаних виплат посадовими особами митних органів. Альони Шкрум до Прем'єр-міністра України щодо отримання інформації стосовно розміру одержаних виплат посадовими особами міністерств, кількості отриманих премій та додаткових виплат у міністерствах та співвідношення найменшої заробітної плати в міністерстві до найвищої заробітної плати з преміями та додатковими виплатами. Олександра Ткаченка до міністра внутрішніх справ України, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора, голови Київської міської державної адміністрації стосовно перевірки фактів, що призвели до аварійного стану тепломереж міста Києва. Олександра Качного до Державного бюро розслідувань щодо порушення Закону України "Про статус народного депутата". Романа Лозинського до Голови Національного банку України стосовно необґрунтованих вимог банків до членів громадських організацій. Миколи Кучера до міністра освіти і науки України, міністра охорони здоров'я України щодо можливості навчання дітей у навчальних закладах без необхідних щеплень. Павла Мельника до першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, міністра культури, молоді і спорту щодо відсутності здійснення дієвих заходів стосовно вирішення проблеми низького покриття ефірного сигналу Т2 у м.Токмак, Приморськ, а також у населених пунктах у Михайлівському, Якимівському, Приазовському, Веселівському та інших районах Запорізької області. Марини Бардіної до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування ДТП в місті Полтава. І останній запит Сергія Власенка до міністра юстиції України щодо надання інформації про виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини.

18 хвилин, прошу записатися народних депутатів на виступи. Голів фракцій прошу запросити народних депутатів до залу, без хвилини два ми будемо оголошувати про закриття сесії. Будь ласка, запросіть народних депутатів. Кіт Андрій Богданович.

З місця включіть мікрофон. Так ви ж місце змінюєте, розумієте, камера за вами не встигає. Я не розумію, що робиться в цьому залі. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, сьогодні наша група виступала за те, щоб все ж таки віддали людям заслужені гроші, я маю на увазі шахтарів. І вугілля, яке сказали винести з залу, воно прирівнюється до золота. Я побажав би сьогодні і пану Оржелю, який став замість Насалика міністром, також включитися в цей процес, приїхати до Луганської області, в Донецьку область, спуститися в шахту, побути з шахтарями там, попрацювати хоча би годину і подивитися, як оцим молотком відбійним можна в шахті працювати – ХХІ століття, коли в усьому світі добувають вугілля вже машинами. Далі. Звернути увагу, хто винен в тому, що не виплачують цю заробітну плату. Директори шахт, генерали об'єднань вугільних, міністр – хтось повинен в цій державі відповідати за те, що не виплачується заробітна плата? Є кримінальна відповідальність, стаття 175 Кримінального кодексу, будь ласка, відкрийте і почитайте: до 7 років звільнення волі для тих, хто знущається сьогодні над Я захищаюся сьогодні не тільки за шахтарів, і за вчителів, і за металургів, і за лікарів, які сьогодні також не отримують заробітної плати від дурнів, які сидять там в Кабінеті Міністрів і нічого не роблять, що можна було зробити – наповнювати будь ласка, знайте, що вся держава трималася вся держава трималася сьогодні, економічний потяг, це була енергетична галузь. Давайте розвивати саме її – енергетичну галузь. Я звертаюсь від всіх народних депутатів-мажоритарників, які їздять буквально до себе на округи і дивляться, як жебракують люди і як жирують в Кабінеті Міністрів з мільйонними заробітними платами. Також ми сьогодні приймали про самоврядування, про громади. Я хочу звернути увагу на місто Рубіжне, де обирався Сергій Вельможний від нашої команди, на місто Сєвєродонецьк, на місто Лисичанськ, де депутати біснуються, в повному смислі слова, грабують міста, правоохоронні органи

підняти на-гора, розслідувати і покарати винних. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина. Шановні колеги, за мої майже 12 років в цій сесійній залі те, що я побачив сьогодні, я такого не бачив ніколи, коли Прем'єр-міністр сорокамільйонної України вискочив на трибуну і замість того, щоб відповідати на якісь питання, прокричав речовки і гасла, вискочив із залу, не відповів на запитання щодо тих шалених зарплат, які отримують його колеги. Попередній виступаючий сказав, що не виплачують зарплату шахтарям. А яку зарплату виплачують? Чи можна назвати зарплатою те, що виплачують вчителям? А чи можна назвати зарплатою те, що виплачують лікарям? Натомість урядовці отримують сотні тисяч, сотні тисяч гривень. Причому зверніть увагу, не пропрацювавши ще декількох місяців, вони собі виписують відпускні, вони собі виписують компенсації за результати роботи. Результати роботи цього уряду – в холодильниках наших громадян, а там, на жаль, немає нічого. Бо немає можливості у вчительки сьогодні задовольнити свої потреби. При зарплаті 3, 4, 5 тисяч гривень мати... у вчителя, мати зарплату у міністра в 500 тисяч гривень – це неприпустимо, це ненормально.

Коли керівники наші отримують мільйони гривень, керівники державних підприємств отримують мільйони гривень, вони що, створили цей бізнес? Вони що, створили те, чим вони зараз користуються? Ні, вони отримали від держави те, що створено поколіннями українців, позбільшували тарифи і виплатили ці тарифи собі на заробітні плати До речі, НАК "Нафтогаз", маючи кредит, неповернутий кредит в "Ощадбанку" 2 мільярди, пролонгував його і собі 700 мільйонів гривень зараз відправить на так звану премію керівництва "Нафтогазу". Тобто це абсолютно ненормальна ситуація. треба вимагати негайного скасування цієї ганебної постанови уряду про абсолютно необґрунтоване некоректне несправедливе збільшення заробітних плат оцим так званим фахівцям. Вони кажуть: "Ми фахівці", але з одного боку Прем’єр-міністр заявив, що він нічого не тямить в економіці, але він юрист. Але сьогодні з трибуни Верховна Ради він заявив, що він Конституції не знає: він заяву про відставку, виявляється, подав Президенту України, переплутавши його з Печерським відділенням "Укрпошти". Заяву він повинен віддати Голові Верховної Ради і не розказувати ніяких казок. А ці зарплати негідні треба скасовувати. Дякую. Вельмишановне товариство, хотіла би порушити три запитання, які є надзвичайно важливими для безпеки і оборони нашої держави. Якщо ми згадаємо трагічні події зі збиттям українського літака, то мусимо, на жаль, відзначити, що в цей момент конкретний було відсутнє майже все вище керівництво держави на території України. Президент був в Омані, Голова Верховної Ради – в Лозанні, Прем’єр – в Абу-Дабі, Голова СБУ – в Куршевелі, голова МВС – в Італії, голова Офісу Президента – у Китаї. майже всі вищі особи, які мають можливість приймати рішення, які стосуються безпеки та оборони держави, на момент важливості особливої були відсутні в українській державі, а це створює загрозу і небезпеку для самого функціонування держави. І властиво, керівництво самоусунулося і поставило під загрозу добробут, буття, життя наших співгромадян, а це вже є стаття 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість", тобто неналежне виконання службових обов'язків, які заподіяли

А я нагадаю, що з моменту крайнього відведення військ, тому що московська сторона нічого нікуди не відвела, у нас відбулося 535 обстрілів, 12 загиблих, 51 поранений. То скільки ще людей має загинути, скільки ще має бути обстрілів задля того, щоб люди усвідомили, що московська сторона відводити І третє питання. В контексті з ситуацією з паном Прем'єром і розмовами, які були записані, у мене запитання до Голови Служби безпеки України, які мають бути враховані. Чи це є нормально, що вищі кабінети в державі, Офіс Прем’єра чи навіть той самий Офіс голови ДБР, направо і наліво прослуховується невідомо якими особами чи структурами? Чому на даний момент ми не маємо звіту Голови СБУ про те, що була вже взята на контроль ця ситуація, що було здійснено перевірку? Я вважаю, що це є також службова недбалість, тому що ми не знаємо, хто саме це прослуховує, а отже спецслужби інших держав, зокрема і держави-агресора мають можливість слухати все, що відбувається, і використовувати це у своїх цілях. Хоча насправді добре, що ми почули, що думає Прем’єр і його співпрацівники про те, що відбувається у державі, і нам треба все робити, щоби такого більше не було. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Вельмишановний головуючий, шановна президія, колеги шановні, ті, хто нас дивляться і чують, я хотів би розпочати з подяки, справді, висловити слова вдячності міністру закордонних справ пану Пристайку, який чи не єдиний виконав доручення Погоджувальної ради Верховної Ради України і прийшов сьогодні на "годину запитань до Уряду". І я вдячний йому за професійність і за спробу пояснити, чому все-таки і посольство України в Ірані виставило неправдиву інформацію про причини загибелі екіпажу екіпажу і всього літака МАУ в Ірані, і чи правильно діяли всі інші урядовці. Але я хотів запитати Прем'єр-міністра, якого тоді не було, а як діяв уряд. Чи все було зроблено Державіаслужбою України для того, щоби призупинити вчасно польоти в цю державу? Запитання, я думаю, надасть слідча комісія. І важливо те, що вона професійно діє на території Ірану. Я хотів запитати Прем'єр-міністра про децентралізацію. І чи це правда, що міністр Бабак подала у відставку? Якщо так, то сьогодні Прем'єр-міністр мав би подати Верховній Раді на затвердження щодо звільнення постанову Верховної Ради і кандидатуру на призначення на цю відповідальну посаду, бо завершити децентралізацію необхідно. І цього вимагає і закон, і громади, які мають функціонально діяти вже на на території держави. Я хотів запитати Прем'єр-міністра, а як уряд здійснює реформу житлово-комунальної галузі. Ми бачимо, що відбувається в містах і, до речі, і в столиці, не дивлячись на те, що зима дає можливість економити ресурси. Я хотів запитати Прем'єр-міністра про ціну на газ і багато інших речей. І чи справді уряд не може виплачувати доплати освітянам у зв'язку з відсутністю ресурсу. Чи це правда, чи це ніким не підтверджені чутки? А назагал я хотів би подякувати голові комітету пані Третьяковій за те, що на останньому засіданні ми домовились про створення робочої групи по опрацюванню нового Закону про працю із залученням і профспілок, Дякую, Михайле Михайловичу. Шановні колеги, я ще раз звертаюсь до голів фракцій та депутатських груп, це останній наш виступ. Після цього ми переходимо до... Час залишився лише на один. Після цього ми переходимо до процедури закриття сесії. Будь ласка, готові... Все. (Шум у залі) Я знаю, що ви завжди готові виступати. Гончаренко Олексій Олексійович. 13:56:56 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Вітаю всіх! Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Знаєте, якраз один з останніх у мене виступів, а може взагалі останній, то ж можемо підвести певні підсумки. Січень місяць виявився дуже цікавим. Знаєте, такі 17 миттєвостей січня, сьогодні у нас 17 січня. І що ми побачили за січень місяць від нашої влади, Зеленського і компанії? Ну, почалося все гарно: Буковель, Президент у касці на лижах. Потім десь раптом він з'явився вже на березі Індійського океану, прямо звідти якимось таким чудом. Я так розумію, що Зеленський разом з Бакановим вже можуть претендувати на участь у збірній України по гірськолижному спорту, бо вони вже набрали серйозні можливості щодо цього. І з'явився вже на березі Індійського океану. Коли це стало відомо, значить, почали придумувати, що ж він там робить. Виявляється, що в нього офіційна програма. Потім, правда, така невдача: всі дізналися, що султан Оману в комі, і він вже бідний помер. Але Зеленський якось там проводив, може за допомогою медіумів, з ним спілкування і ось так собі відпочивав. Далі відбулася страшна катастрофа нашого літака в Ірані. Знову Зеленський застряв в Ірані. Наше посольство дало інформацію, що це технічна несправність нашого літака, що це ніяка не ракета, ні теракт, жахливе абсолютно плюндрування іміджу держави і іміджу національного авіаперевізника, і пілотів, які загинули в цій жахливій катастрофі. До речі, Секретар РНБО Данилов кілька днів тому сказав, що то була запланована акція, погоджена з Києвом, начебто це так ми розмовляли з Іраном, такий хитрий хід. А сьогодні був Пристайко, міністр закордонних справ, і він сказав, я вибачаюсь за наше посольство в Ірані, вони були просто в шоці, вони не знали, що сказати і тому сказали дурню, і написали на сайті. Слухайте, ви ж розберіться там! Це Секретар Ради національної безпеки, це міністр закордонних справ – і вони навіть не знають, хто і що з них робить. Далі Зеленський дав указ, де призивати з 18 років. Нагадаю, 5 років за минулого Президента призивали з 20. Після того, як піднявся знов скандал, міністр оборони каже, будемо брати з 20. Слухайте, що відбувається, ви маєте якесь розуміння один до одного? І, звичайно, останнє, як фішечка, вишенька на цьому торті – це історія з Гончаруком, історія з туманом в голові Президента. Я ще раз процитую Прем'єра, что у Зеленского в голове туман и пустота, и потому туда всякая ерунда прилетает, це я так полегше ще сказав, що в нього примітивне розуміння економічних процесів. І після того виявилось, що такий прем'єр державі не потрібен. Може. А може і надалі потрібен. Отакий січень для Зеленського – турборозпад команди. Ви ж продовжили на 15 хвилин. Отже, не будемо витрачати час. Шановні народні депутати. Народний депутат Лубінець Дмитро Валерійович, Донеччина. Я представляю 60 виборчий округ. Я вийшов розказати, які проблеми є на окрузі, але, на жаль, я отримав тільки хвилину. Тому хочу вибачитись перед всіма вами, що я постійно вимагаю дотримання закону. Я хочу вибачитись, що я підійшов до головуючого і сказав виконати рішення, яке сьогодні ми проголосували, і почнемо "Різне" о 13:30. Я хотів би вибачитись перед громадянами України за те, що я і група "За майбутнє" голосували за такий Кабмін, які нараховують сьогодні собі мільйони заробітної плати. Скорочення витрат на освіту

закривається, всіх переводять на половину заробітної плати – півтори тисячі гривень на руки. В Україні наступає безлад. І я ще раз хочу вибачитись… Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні колеги, ще чотири оголошення, Руслан Олексійович Стефанчук, і переходимо до закриття. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Трансформація України". Співголовами обрано Клочка Андрія Андрійовичя, Кириленка Івана Григоровича, Рахманіна Сергія Івановича. Створено міжфракційне депутатське об'єднання " Захист прав дитини – пріоритет держави". Співголовами об'єднання обрано народних депутатів Павленка Юрія Олексійовича та Рябуху Тетяну Василівну. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Велика Волинь". Співголовами обрано Констанкевич Ірину Мирославівну та Аліксійчука Олександра Васильовича. І наостанок. Створено поки найбільше міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається "Цінності, "Цінності, гідність, родина". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів Юраша Святослава Андрійовича, Волошина Олега Анатолійовича, Таруту Сергія Олексійовича, Бондаря Михайла Леонтійовича, Констанкевич Ірину Мирославівну, Ковальова Олександра Івановича та Савчук Оксану Василівну. Вітаю. Шановні колеги, відповідно до затвердженого нами календарного плану 17 січня передбачено завершення пленарної роботи на другій сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Нагадую, що наступного тижня народні депутати України працюють з виборцями. чергова третя сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочне свою роботу у вівторок, 4 лютого 2020 року, о 10 годині. Шановні колеги, дякую всім за роботу. Це була, дійсно, плідна сесія, я сподіваюсь, що наступна буде ще кращою. Друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання завершить свою роботу 24 січня 2020 року. Останнє пленарне засідання другої сесії Верховної Ради України оголошую закритим.

Дякую,